Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 17. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Jaak Valge, palun! Tere

Tere hommikust, head kolleegid! Hea juhataja! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitab välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu. Ja ehkki teile võib-olla rahvaloenduse meediakajastuste, just pealkirjade põhjal on ehk jäänud mulje, et meie rahvastikuolukord on paranenud, siis natukenegi pealkirjast edasi lugedes selgub, et see mulje pole [õige]. Isegi võrreldes 2011. aasta rahvaloendusega on Eestis sündinute osakaal langenud 0,5%, Eesti kodanike osakaal 0,5%, eestlaste osakaal 0,6% ja eesti keelt emakeelena kõnelevate isikute suhtarv 1,5%. Ja need on siis viimase kümne aasta muutused.Aga rändesaldo on meil just suurenenud viimasel neljal aastal ja eestlaste loomulik iive on negatiivne. Statistikaameti andmete alusel pole mitte mingit kahtlust, et Eesti viimaste aastate sisseränne, arvestamata siinjuures Ukraina põgenikke, on kasvanud nii suureks, et seda olukorda tuleb iseloomustada massiimmigratsioonina. Niisiis pole mingit kahtlust, et just viimastel aastatel on eesti keelt kõnelevate isikute osakaal ja eestlaste osakaal järsult kahanenud ja nüüd maikuus vastu võetud seadusmuudatustega võimendati seda tendentsi veelgi.Meie oma eelnõuga suuname töörände meie majanduse arengu huvides kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule,

on muidugi veel väga tükk maad minna. Aitäh! Rohkem soove ei näe. Olen võtnud Riigikogu juhatuse nimel vastu ühe eelnõu ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Teeme nüüd palun kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks pani ennast kirja 67 Riigikogu saadikut. Nüüd meie tänane päevakord. Täna on päevakorras üks punkt, riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Inflatsiooni kriisist Eestis" arutelu. Selle arutelu käigus on meil ette nähtud kolm ettekannet: kõigepealt [kõneleb] erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, siis Eesti Panga president Madis Müller ja lõpuks majandusekspert Raivo Vare. Menetlus näeb meil niimoodi välja, et kõik ettekanded on 20 minutit ja sellele järgneb küsimuste-vastuste voor kõikide ettekannete järel 30 minutit. Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe küsimuse ja ettekannete järel toimuvad läbirääkimised, kus sõnavõtuga võivad esineda Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad, kuid arutelu algataja on teinud ettepaneku, et kõigepealt saaksid sõna fraktsioonide esindajad. Arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta. Arutelu algataja on ka palunud, et juhul, kui päevakorrapunkt ei ammendu kella 13-ks, me pikendaksime istungit päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Seda me peame siis eraldi hääletama, kui hakkame sinna jõudma.Aga nüüd alustame arutelu ja palun siia Riigikogu kõnetooli riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu. Lugupeetav rahvaesindus! Eesti majanduskeskkonna, Eesti inimeste toimetuleku seisukohalt ei ole hetkel suuremat probleemi kui rahvusvaheline, ülemaailmne suur inflatsioonisurve, mis on eriti võimendunud Eestis. Eelmise nädala teisipäeval andis Eurostat teada, et referentsperioodil

Täna hommikul on Statistikaamet esitanud värske informatsiooni. Nende hinnangul on referentsperioodil mai 2021versusmai 2022

Praeguse erakorralise riiklikult tähtsa küsimuse arutelu mõte on esiteks kuulata ära Eesti Panga presidendi ülevaade inflatsioonist, sest makrotasemel vastutab Euroopa Keskpanga liikmena just nimelt Eesti Pank hinnastabiilsuse eest Eestis. Kindlasti annab Eesti Panga president ülevaate inflatsiooni põhjustest nii Eestis kui rahvusvahelises kontekstis ja ka asjaoludest, mida Eesti Pank kaalub Euroopa Keskpanga liikmena inflatsioonisurve vähendamiseks. Teiseks kuulame ära sõltumatu majanduseksperdi Raivo Vare, tema hinnangud praegusele inflatsioonile ja vajadusele tegutseda. Lisaks ma tahan rõhutada seda, et see koht siin parlamendis peab olema platvorm, foorum kõikidele poliitilistele jõududele välja pakkuda oma hinnang, kuidas inflatsioonisurvet esiteks leevendada inimestele toimetulekuloogika järgi ja teiseks, kuidas inflatsioonisurvet on võimalik leevendada, olgu ta siis üleeuroopalises käsitluses, rahvusvahelises käsitluses, aga loomulikult ka meie riigi käsutuses olevate meetmetega. Riigieelarve kontrolli erikomisjon viis läbi kuulamise seoses inflatsioonikriisiga, kuhu olid kutsutud Eesti Panka esindav panga asepresident Ülo Kaasik, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Rauol Lättemäe, riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos,

Rahandusministeerium lähtub Eesti riigi hinnangus kevadprognoosist. 7. aprilli seisuga on esitatud informatsioon, et Eesti selle aasta inflatsiooniprognoos on 12,7%. Ekspertide hinnangul võib see prognoos kahetsetavasti olla liiga madal, nii et me peame olema valmis ka suuremaks inflatsiooniliseks surveks. Rahandusministeerium prognoosib inflatsioonitempo kujunemist sellisena, et isegi kui paika peab peab tarbijahinnaindeksi tõus 12,7% sellel aastal, siis järgmistel aastatel peaks kevadprognoosi järgi hinnatase kerkima oluliselt aeglasemalt, vastavalt 2,1% ja 2024. aastal 1,2%. Aga see tähendab tegelikult mida? Ka praeguses olukorras, suhteliselt konservatiivsema inflatsiooniprognoosi järgi tähendab see seda, et mingit taganemist varasemale, selle inflatsioonikriisi eelsele hinnatasemele aset ei leia. Praeguse parema teadmise Praeguse parema teadmise järgi see inflatsiooniline tase on [kujunenud] ja küsimus on, millisel ajal leiab aset inflatsiooni rahunemine ehk siis nii-öelda mingisugusesse prognoositavasse normaalmajanduse situatsiooni naasmine. Kuid see inflatsioonihüpe on aset leidnud, see on reaalsus.

ka Venemaa sanktsioonidest tulenevat varustusahelate ümberasetumist, siis peame silmas pidama seda, et inflatsiooni lage ei pruugi me olla sugugi veel saavutanud. Toormehindade surve ei ole veel [mõjunud] kõikide toodete lõpphindadele. Ja seda tuleb silmas pidada. Rahandusministeeriumi esindajad tõid välja, et kui me [vaatame olukorda] inflatsioonilise kriisi kontekstis, siis majandusteoreetilise põhikäsitluse järgi hinnad tõusevad siis, kui nõudlus suureneb. Ning hinnad tõusevad ka siis, kui pakkumine väheneb. Ja kõige tulemuslikum, kui võtta abstraktne majandusteoreetiline üldaksioom, on see, et tegeldakse hinnatõusu algsete põhjustega. Liiga suure nõudluse korral tuleb nõudluse kasvu piirata. Pakkumisprobleemide korral nõudluse piiramine eriti ei aita. Pigem tuleks leida võimalusi pakkumise suurendamiseks. Kui tegemist on püsivamate muutustega nõudluses või pakkumises, siis tuleb [mõelda], kuidas majanduse struktuuri vastavalt kohaldada, et suurendada või asendada defitsiitsete toodete pakkumist. Hinda mõjutavad praegu ühes suunas nõudluse kiire kasv Ukraina sõjale eelnenud perioodil, kiire väljumine koroonapiirangutest, pandeemiaperioodi stiimulipaketid, toodete kättesaadavuse ehk pakkumisprobleemid, tootmis- ja tarneraskused koroonapiirangutest väljumisel, energeetikavaldkonna probleemid, Venemaa algatatud sõja mõju toormeturgudel.

Tuleb kindlasti silmas pidada, et enamik praeguse inflatsiooni mõjuritest on üleilmsed. Hinnatõusu surve eksportivate ettevõtete konkurentsivõimele samas on väiksem, sest toore ja energia on kallinenud ka konkurentide juures. Ning teiseks, kindlasti on oluline silmas pidada inflatsiooniga võitluse tähtsust rahvusvaheliselt. Kuidas riik saab hinnatõusule reageerida? Nõudlust piirav poliitika, intresside tõus, eelarvedefitsiidi kontrolli all hoidmine, pakkumise suurendamine. Maailmas on turule toodud strateegilist kütusevaru, seda on teinud ka Euroopa kütusevaru [osalis]riigina Eesti. Suurriigid on üritanud OPEC-iga läbi rääkida tootmise suurendamiseks. Püsivamate ja struktuursete inflatsioonimõjurite korral on vajalik kaaluda pakkumise suurendamist regulatsioonide ja piirangute muutmise, majanduse struktuuri suunamise, taristuinvesteeringute ning innovatsiooni soodustamise teel. teel. Silmas tuleb pidada neid praktilisi küsimusi, mida me ennekõike energiakandjate hinna tõusu valdkonnas peame silmas pidama. Esiteks, ootust sellele, et leiab aset, mida me lootsime või eksperdid lootsid läinud aasta lõpul ja ka aasta alul, et tulevikutehinguid hakkab turg sügisest planeerima gaasi hinna alandamise suunas. Seda ootust täna ei ole.

Need on kaks erinevat teemaplokki ja need võivad olla tegelikult ka oma ülesande püstituselt vastandliku eesmärgiga. Ütleme, et esimene on küsimus sellest, kuidas aidata leevendada hinnatõusu mõju inimestele. See kahtlemata tähendab ka, kas inimestele jääb rohkem raha alles, et toime tulla. See kahtlemata iseenesest meie riigi inflatsioonitaset kui niisugust ei vähenda, kui [peame silmas] toetuste maksmist.

oma sisemajanduse kogutoodangust. Eesti nii-öelda toetusmahud või siis võrguteenuste ja muud nii-öelda rahalise mõjuga [meetmed] jäid tasemele 0,9% sisemajanduse koguproduktist,

mis majandusministeerium esitas. Majandusministeerium andis sellekohase ülevaate ka eelarve kontrolli erikomisjonile. Need nägid ette, et sellesse lisaeelarvesse, mida parlament menetles ja mille läinud kuul vastu võttis, lülitada ligi 300 miljoni euro jagu meetmeid järgnevalt: kaugkütte osaline hüvitamine kodutarbijatele, hinnalagi gaasi kodutarbijatele, hinnalagi elektri kodutarbijatele ning elektri võrgutasu vähendamine ja gaasi võrgutasu hüvitamine. Kõik need olid ette nähtud perioodiks oktoober 2022 kuni märts 2023. Suurusjärk oli siin, ma vaatasin, 300 miljonit eurot, see informatsioon on komisjonil teada. Kuid valitsus ei pidanud vajalikuks ühtegi seda meedet lülitada lisaeelarvesse. See küsimus on endiselt vastuseta, milline on valitsuse poliitika, mis puudutab kütteperioodil energiakandjate eeldatavast järjekordsest hinnašokist tulenevat kompenseerimismehhanismi. Ja teine pool on loomulikult maksupoliitiline. Komisjoni käsutuses on [hulk] informatsiooni selle kohta, kuidas erinevad Euroopa riigid on ka maksupoliitiliste vahenditega püüdnud inflatsioonisurvet leevendada. leevendada. Mida Eesti Statistikaameti ametnikud välja tõid? Eesti torkab silma sellega, et kõik need meetmed, olgu need siis võrgutasumeetmed, mida sisuliselt võib käsitleda kui maksupoliitilisi või siis

tõepoolest tunnistada, et need riigid, kes maksupoliitilisi meetmeid rakendasid, tegid seda nii-öeldasunset-klausliga ehk raugemistähtajaga, kuid need tähtajad olid märkimisväärselt pikemad.

me võtsime vastu monopolide ohjeldamise seaduse sellele ebamõistlikule tulususele piiri panemiseks. Ja see realiseerus ja selle tulemused on praktilise iseloomuga, väljenduvad kümnetes miljonites eurodes, mis jäid tarbijatele. Konkurentsiamet minu palvel koostas õiendi, mis puudutab soojuse ja elektri koostootmise kulude jagamise mõju kaugkütte hinna kujunemisele. Selle õiendi järgi tegelikult tuleb välja, et see on nagu kahene tootmine: üks on riigi poolt mõistliku hinnaga kontrollitav soojuse tootmine, teine on elektri tootmine, mis praeguses loogikas rajaneb börsihinnal. Tegelikult Konkurentsiamet toob välja vajaduse muuta kaugkütteseadust printsiibil, et on sätestatud koostootmiskulude jagamise meetod koos soojuse hinna arvutamise alustega, mis võtavad arvesse nii soojuse tarbijate huvisid kui ka olukorda elektriturul. Praegu on reaalne ülekompenseerimise olukord.

ole selles loogikas lausa ebaõiguspärase riigiabiga.Nii et see on ülevaade praegu sellest arutelust. Härra Neivelt eksperdina tõi arutelus välja vajaduse Eestil Euroopa Liidu tasemel algatada CO2emissiooni ühikute reform, et see oleks prognoositav ühel tasapinnal. Tegemist

kord ma tahan rõhutada seda, et meil inflatsioon ei ole lühiajaline. Inflatsioon ei tagane inflatsioonieelsele tasemele ja inflatsioon ei ole oma kõrgtaset veel paljude toodete hindades saavutanud.

Ja see enesestmõistetavalt eeldab riigi tasemel planeerimisotsuseid, milleks on viimane aeg. Kahtlemata me võime opereerida mitmete stsenaariumidega,

Aitäh! Ja nüüd küsimused. Aivar Sõerd, palun! Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ilmselgelt inflatsioon on praegu suurim majandusprobleem

sellise poliitika tagajärgede eest? Esiteks, kui eelarvedefitsiit suureneb, siis see ju võimendab siseriiklikku inflatsiooni. Ja teiseks, eelarvedefitsiiti tuleb katta laenurahaga, mis tähendab, et intressikulu, arvestades Euroopa Euroopa Keskpanga rahapoliitika muutust, riikide laenude puhul, võlakirjade intressikulu hakkab järsult kasvama, mis tekitab uue kululiigi eelarvesse ja tulevikus vähendab võimalusi kas või toetusi maksta. Kas te professionaalse komisjoni esimehena ei pidanud vajalikuks hoiatada sellise poliitika negatiivsete negatiivsete mõjude eest? Aitäh! Selle praeguse inflatsiooni puhul, mida ma ka oma ettekandes esile tõin, me peame silmas pidama seda, et inflatsioon on rahvusvaheline nähtus.

Loomulikult on üldine loogika – ja seda ma kuidagi ei eita, et see tõsiasi tuleb arvesse võtta –, et piltlikult öeldes, kui raha

Esiteks, meil on üks asi, kui me kõneleme reguleeritud hindadest, reguleeritud hinnatasemetest, siis maksude vähendamine kindlasti aitab kaasa inflatsiooni vähendamisele. Sama näide, mis ma tõin sellesama Tallinna Vee puhul. Kui riik seda ülemäärast tulusust piiras, siis tegelikkuses see tõi kaasa inflatsioonilise surve vähenemise. Toonased eksperdid seda möönsid. Ja samamoodi, ma olen kindel, leiaks see aset ka näiteks siis, kui me lahendame koostootmisjaamade probleemi, millele osundas Konkurentsiamet. küsimus sellest, et siin on kaks eesmärki, mida riik peab adresseerima paralleelselt. Üks on riigi käsutuses olevad tööriistad, mis puudutavad inflatsiooni ja mille mõju on tegelikult see, et inflatsiooninumber on väiksem. Ma vaatan

Ja siin on siis ka reguleeritud hinnad, on maksupoliitilised hinnad, mis aitaksid inflatsiooni vähendada. Nüüd, teine küsimus on inimeste toimetulek ja hakkamasaamine. Ma tõin välja mitmed olulised asjaolud. Need eraldivõetuna loomulikult ei adresseeri inflatsiooni kontrolli all hoidmist. Vastupidi, kui me raha pakkumine on suurem, siis kiretu makroökonoomilise loogika järgi need loomulikult võivad hoopistükkis inflatsiooni kiirendada Eestis. Selles ei ole mingit kahtlust. Küsimus on, kas eelmise valitsuse 200 miljonit või 170 miljonit eurot toetusi, mis maksti, kiirendasid inflatsiooni või vähendasid. Iga ökonomist ütleb, need muidugi olid inflatsiooni soodustavad. Valitsus oma sammudega kindlasti kiirendas Eestis inflatsiooni. valitsuse sammud on olnud inflatsiooni kiirendavad ja selles mõttes on sinu küsimus õige. Valitsus ei ole ühtegi inflatsiooni pidurdavat sammu astunud. Kui me vaatame ka kõigile sammudele, siis valitsuse vastus inflatsioonile on olnud positiivsed lisaeelarved.

Priit Sibul, palun! Aitäh! No inflatsioon on röögatu, kui me vaatame. Sa küll viitasid sellele, et tegemist ei ole ju ainuüksi meie probleemiga, vaid vaid inflatsioon on rahvusvaheline ja puudutab väga paljusid. Erinevad riigid on otsinud erinevaid lahendusi, kuidas inimestele see kompenseerida või

ma tsiteerin – olla konkurentsivõimeline, kui me maksame kaks korda elektri eest rohkem kui Rootsis ja näiteks 50% rohkem kui Soomes? Ja Indrek Neivelt jätkas, et me oleme oma hindadega üle läinud mingisugusest tasemest juba ammu ja energia siin laiuskraadil – me oleme tegelikult ju niikuinii eelduslikult energiamahukamad

spetsiifiliselt [paraku] probleemsemaks muutunud. Need lahendused, mida püüti leida eelmise aasta sügisel, on muutunud hoopis teiseseks. Need on nüüd seoses Venemaa sõjaga

Ja tuleb välja, et ei olegi Keskkonnaministeeriumil mingit ülevaadet, kes siis seda puitu toob. Makroökonoomika professor Eamets esitas komisjonile soovitused ja

soovitas kaaluda tarbimismaksude või kaudsete maksude alandamist, aktsiiside alandamist näiteks, mis pikaajaliselt kindlasti inflatsiooni mõjutaks. Ta tõi

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Indrek Neivelt kindlasti viitas väga õigele tegurile, et tänane CO2‑kvoodi kaubandus on oma

siis tõepoolest, me saaksime inflatsiooni jõuliselt alla suruda, kui me oma energia, eelkõige just elektrienergia müügi põhimõtteid ümber vaataksime. Sellest vist komisjonis väga juttu ei olnud, aga sa võiksid natukene seda avada. Sest tõepoolest, kui Rootsis maksab elekter poole vähem kui Eestis, siis me ju kuidagi konkurentsis võrdsed ei saa olla. Tegelikult me peaksime kogu elektrikaubanduse põhimõtted ümber vaatama, et inflatsiooni alla suruda. Jah, see on üks võimalus. Eraldi võetuna komisjoni istungil sellest juttu ei olnud,

Sellises olukorras, kui meil see tekib, on tõepoolest paradoksaalne, et kui Narva jaamades toodetakse elektrienergiat nii‑öelda mõistlikku kasumit

väga tugevalt tavapärane vaba turu toimimine halvatud. Riigid ja Euroopa Liit langetavad täiesti turumajanduse loogikast vabasid otsuseid, mis puudutavad näiteks sõjasanktsioone Venemaa vastu. Need on igati põhjendatud ja me toetame neid ning kutsume üles neid intensiivsemalt tegema. aga tähendab, et kõneleda ainult turuloogikast, mis peaks olukorra lahendama, on sügavalt petlik praeguses sõjaolukorras, sõjasituatsioonis. Selle eest hoiatab ja seda käsitleb oma ettekandes ka härra Vare. Annely Akkermann, palun! Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kui ma vaatasin tänase kokkusaamise pealkirja "Inflatsiooni kriisist" – lahku kirjutatud –, siis ma ausalt öeldes esialgu ei saanud aru, mida te silmas peate. Aga nüüd, kui te olete teemat lahti rääkinud, mul tekkisid küsimused. Hinnatase on ju tasakaal turul: ühelt poolt pakutavad kaubad ja teenused, teisel pool turul olev raha. Ja inflatsioon on kohanemine, juhul kui ühelt poolt kas kaupu-teenuseid tuleb juurde või teiselt poolt raha emiteeritakse juurde või võetakse intresside tõusuga Kuidas te kujutate ette siis kohanemist või inflatsiooni kärpimist, kui te maksude langetamisega ja toetuste tõstmisega turupoolele panete raha juurde? See on ju nagu lõkkesse halgude viskamine. Jah, ma olen nõus, aga sellise lõkkesse halgude viskamise lahenduse inflatsioonikriisile pakkuski välja valitsus, kes tegelikult nägi ette üksnes toetuste paketi. Nagu ma ütlesin, need sajad miljonid eurod kindlasti seda inflatsioonikriisi võimendasid. See on tõsine probleem, et meie majanduse [prognoosimise] võime ja suutlikkus teha selle alusel ratsionaalseid otsuseid, eriti kriisisituatsioonis, on tegelikult habrastunud väga kriitilise pinnani. Ja see on kindlasti omaette probleem, mis on ka meie majandusjulgeoleku probleem. Ma olen sellega absoluutselt nõus, seda on võimatu eitada. See on majandusteaduslik loogika, et kui toetusi kasvatada, siis see autonoomselt toob kaasa inflatsioonisurve kasvu. Jah,

ja eriti võimendunud Eestis. Me oleme maailmas või no ma ei ütle maailmas, ma ütlen Euroopa tasemel, nagu näitab statistika, tšempion. Ja selle taga on on mitu asjaolu. Aga kui me vaatame, ka eksperdid tõid välja, et Balti riikide inflatsioonisurve liigub tegelikult samas rütmis. Tõsi küll, Eesti oma on suurim.

et meie olukord on selline, et inflatsioon püsib, inflatsioon ei lange, vaid lühiajalises perspektiivis kasvab veelgi ja järgmisel kütteperioodil tuleb suurem kaos ja suurem katastroof, kui oli sel kütteperioodil. Need on lühikesed järeldused ettekannetest. Milliseid meetmeid rakendada

Mihhail Lotman, palun! Aitäh! Mina ei ole mingi majandusekspert, aga mind teeb ettevaatlikuks, kui käsitletakse inflatsiooni kui omaette nähtust, mille vastu tuleb võidelda erinevate meetmetega. Minu jaoks inflatsioon on indikaator. Umbes nagu palavik inimese puhul: kui on kõrge palavik, siis see näitab, et inimene on haige. Aga see ei [tähenda], et palavik on haigus, vastupidi, see näitab, et inimene on elus. Kui ta Kui ta sureb, siis palavikku ei ole. Nii ka majanduse puhul: inflatsioon on üks elumärk. Ja siin on kaks põhilist strateegiat. Üks on suretada fiskaalmeetoditega. Mis tähendab fiskaalmeetoditega? Tõsta makse, mis suretab majandust, või vastupidi, elavdada majandust, ennekõike eksporti ja selle abil

Üks on tegelikult need poliitilised otsused, mis on langetatud intensiivsemaks rohepöördele üleminekuks. Seda ei ole mõtet eitada. See perspektiiv on tõsiasi. CO2‑kaubandus saabus meile ühe olulise komponendina kohale eelmisel sügisel nii-öelda üllatava šokiga ja ka spekulatiivse šokiga.

Ja teine on loomulikult Venemaa sõja küsimus. Kui me räägime sellest, kuidas rakendada neid kõiki regulatiivseid [otsuseid], mida me praegu teeme sanktsioonipoliitikas ja peame rohkem rakendama, et Ukraina võidaks selle sõja, siis loomulikult üks oluline inflatsioonilise surve abinõu on Putini toimetamine uue Nürnbergi või Butša või mõne muu nimetusega kohtu ette, rahvusvahelise tribunali ette. Kui Putin kukub, siis see kindlasti on väga oluline inflatsiooni vähendav [mõjur] kui ta kõrvaldatakse võimult või lahkub maisest elust lähemas tulevikus. Sõja lõpp, mitte segane kompromissvaherahu, vaid sõja lõpp Ukraina võiduga on kindlasti väga-väga oluline asjaolu, mida [tuleb püüda Raivo Tamm, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! On olemas selline ütlus, et igaüks vaatab ise, kuidas ta saab. Täna hommikul räägiti televisiooni hommikuprogrammis samal teemal ja sealt jäi kõlama seoses möödunud talve energiahindadega: "Loodame, et rahvas on sellest Kuidas kommenteerid: kas see oli hea õppetund? Kas uuel talvel ootab meid ees eksam või uus, veel parem õppetund? Palju veel õppima peab ja palju veel üldse õppida võimalik on? Ma ütleksin nõnda, et see tuletas mulle meelde neid isikuid, kas poliitilise vastutuse kandjaid või kõrgemaid ametnikke, kes samuti jagasid eelmisel kütteperioodil rahvale õpetussõnu, et tuleks kokku hoida. Mis te siis

Aasta lõpuks äkki klaarime ära!? Väga mõnus! Minu meelest kõik need inimesed, kes jagasid kõrgetelt ametikohtadelt õppetunde kokkuhoiuks ma ei näinud, et need institutsioonid ise oleks oma valitsemiskulusid kokku hoidnud. Nemad õpetasid Eesti inimesi, maksumaksjaid, et hoidke oma elus kokku, aga inimesed, kellel on toimetulekuraskused, õpivad ise, suudavad ise kokku hoida. Noh, kindlasti tuleb anda tarbimisnõu nii pakettide kohta kuidas ökonomiseerida oma tegevust. Aga needsamad Olümpose kõrgusel olevad valitsejad, kes rahvast õpetasid, et lahendus on kokkuhoidmine, ei algatanud meie valitsuses ühtegi negatiivset eelarvet, näiteks et vähendada valitsemiskulusid. Ei! Ei mingit kokkuhoidu! Riik töötas ikkagi edasi selle korralise eelarve alusel. Nii et ärge käige minu tegude, käige minu sõnade järgi. Mulle tundus, nendest üleskutsetest kumas selline maik

Jõuame võtta ühe küsimuse veel. Tiiu Aro, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tundub, et te valdate teemat suurepäraselt ja seetõttu julgen teilt küsida. Milline on teie arvates ühetaoline ja helde toetuste jagamine? Ja milline on selle mõju inflatsioonile? Aitäh! Ma arvan, et toetuste jagamine

Raivo, kas sa kuuled vana riigiõiguseksperdina? Valitsus jagas toetusi atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel. Härra Eesti Panga president, minu teada meil kehtib see, et seadusandja teeb eelarve, jagab raha, aga selgub, et korraga jagatakse raha atmosfääriõhu

Ma arvan, et neid toetusi tuleb ratsionaalselt [analüüsida] ja need ei tohi olla lihtsalt lihtlabase poliitilise arbitraaži kauplemisobjekt. Me nägime ju, et need numbrid, toetuste määrad kerkisid suvaliseks, nad olid lihtsalt niisugune ... Poliitikud kirjutasid hommikul ühe numbri, siis kirjutasid teise numbri, ja nii see oligi. See tuletas mulle meelde, et eile me komisjonis kuulasime metsaraie mahtusid, eks ole. Tõnis Mölder kirjutas ühe väiksema siis tuli Erki Savisaar ja kirjutas 24,6% suurema numbri raiemahtude kohta ning ametnikud ütlesid:a mõ ne pritšom.Öeldi lihtsalt, et vabandust, ülemus andis ühe käsu, kirjutasime ühe numbri, ülemus andis teise käsu, kirjutasime teise numbri, ja kõik on head numbrid. ette, et iga neljas puu jääb metsa alles või ei jää alles. Ma arvan, et on ikka vahe küll. Ja kõik on tõenduspõhine, kõik on teaduspõhine. Ma arvan, et seda poliitilist arbitraarsust, eriti kriisiolukorras, võiks vähem olla.

Aitäh! Nüüd on küsimuste-vastuste aeg ka ühel pool. Palun järgmiseks kõnetooli Eesti Panga presidendi Madis Mülleri.

võimalused hinnatõusu mõju leevendavaid samme astuda. Minu järeldused ja kommentaarid täna on küll sarnased nende mõtetega, mida ma väljendasin juba nädal tagasi Eesti Panga aastaaruannet tutvustades, aga täna on siis võimalus minna pisut rohkem süvitsi konkreetselt hinnatõusu

kontekstina on kasulik teada, et tõesti, kiire hinnatõus ei ole mitte ainult Eesti probleem ja selline ainulaadne fenomen, vaid tõesti hinnatõus on viimase

on hinnatõus teinud rekordeid, ulatudes viimastel andmetel ligi 8%‑ni, siis Ameerika Ühendriikides ja näiteks Ühendkuningriigis on see olnud veelgi kiirem. Eesti puhul me aga teame, et hinnatõus on viimase aasta jooksul tunduvalt ületanud Euroopa ja euroala keskmist. Näiteks maikuus oli värsketel andmetel hinnatõus Eestis võrreldes aastatagusega 20%, euroalal tervikuna 8,1%. Siin joonisel on veel aprilli numbrid, mille kohta oli eilse seisuga veel rohkem detaile. Me teame, et täna Statistikaamet

euroala keskmisest. Kõigepealt on energia hinna tõus Eestis olnud tunduvalt kiirem. On ka näha, et suur osa, ligi pool Eesti hinnatõusust tervikuna tuleneb tõesti energia kallinemisest.

Näiteks aprilli andmetel oli gaasi hinna aastane muutus Eestis 218%, samas kui euroalal tervikuna 52%. Elektri puhul on vastavad numbrid 119% ja 32%. Ja küte Eestis oli võrreldes aastatagusega 59% kallim, samas kui euroalal tervikuna 27%. See on siis esimene põhjus. Teine, mis on oluline ja võimendab eespool märgitud probleeme, on see, et ostukorvi struktuur on Eestis ja euroalal keskmisena erinev.

ja sellest tulenevalt on sisemaine nõudlus, mis tekitab täiendavaid hinnasurveid, Eestis olnud suhteliselt tugevam. Nüüd veel pisut illustreerimaks ostukorvide

kogukulutustes suhteliselt väike. See kipub üldiselt käima käsikäes sissetulekute, jõukuse kasvuga, et inimesed kulutavad suhteliselt rohkem raha erinevatele teenustele. Ju me oleme tegelikult ka teel sinna suunas. suunas. Lisaks sellele hetkepildistusele, millest on tulnud viimastel kuudel erinevus Eesti ja euroala keskmises hinnatõusus, on huvitav vaadata ka sellist ajaloolist dünaamikat. Kõigepealt, tõesti see erinevus euroala keskmise ja Eesti hinnatõusu vahel on kärisenud rekordiliselt suureks. Maikuus oli ligi 12% Eesti hinnatõusu ja euroala hinnatõusu erinevus. Jooniselt tuleb taas kord välja see, mida juba eelnevalt sai rõhutatud: et suur osa sellest tuleneb energiahindadest, samuti toiduhindadest. Aga jällegi on tähtis mõista, et suhteliselt suhteliselt kiirem on Eestis ka tööstuskaupade ja erinevate teenuste hinna tõus, mis viitab tugevale nõudlusele. Ja just see on see osa nendest hinnasurvetest, mida on võimalik mõjutada ka näiteks eelarvepoliitikaga.

on ootuspärane, et ka Eesti hinnatõus on euroala keskmisest mõnevõrra suurem. Mõistagi see ei tohiks olla nii palju suurem, kui see on täna. Aga siiski mingisugune erinevus on mõistetav, seniks kuni me nii oma sissetulekute kui ka elatustaseme poolest euroala keskmisele hinnatasemele läheneme. asjaolu, mis on huvitav ja paistab siit jooniselt hästi välja: Eesti hinnad on üldiselt paindlikumad kui euroala suuremates riikides. Näiteks alles 2020. aastal Eestis hinnad keskmiselt lausa langesid, Euroopas nad seda ei teinud. Siit jooniselt ka paistab välja siis see miinusmärgiga erinevus euroala hinnatõusu ja Eesti oma vahel. Ehk siis on ka olnud olukordi, kus

Nüüd, võttes sellise pikema perspektiivi keskmise tarbija ja Eesti inimese vaatenurgast, siis selle joonise eesmärk ei ole mitte kuidagi praegust tõesti keerulist hinnatõusu olukorda proovida pisendada, aga lihtsalt konteksti mõttes on, ma arvan, kasulik mõista, mida tänane kiire hinnatõus tähendab inimeste ostujõule ja kuidas on Eesti inimeste ostujõud muutunud ajaloos.

Aga konteksti mõttes on hea teada, et viimase kümne aasta jooksul on inimeste reaalne ostujõud Eestis keskmiselt umbes

keskmisest madalam ja kellel sellest tulenevalt tõenäoliselt energia‑ ja toidukulutused moodustavad suurema osa pere eelarvest. Nüüd aga sellest, mida teevad ja on teinud keskpangad ja mida võib oodata, et keskpangad lähiajal teevad.

suuremahuline võlakirjade ost näiteks on loonud aluse kiiremaks hinnatõusuks. Ma arvan, et selle tõlgendamisele peaks lähenema natukene nüansirohkemalt. Tõesti, alates 2014. aastast on Euroopa Keskpank proovinud euroala majandust turgutada,

ja ootus on, et sedasama täiendavat raha kontol kommertspangad omakorda laenavad edasi ettevõtetele ja inimestele, seeläbi majandust elavdades ja kaudselt ka seeläbi hinnatõusule hoogu andes. Me näeme, et väga pika aja jooksul sellist selget mõju inflatsioonile võlakirjade ostu programmil või ka madalatel intressimääradel otseselt ei olnud. Aga nüüdseks oleme tõesti jõudnud punkti, jõudnud punkti, kus erinevad tegurid, näiteks geopoliitilistel põhjustel järsult kallinenud energia ja probleemid tarneahelates, suhteliselt kiiresti taastuv majandus, aga siiski ka leebe keskpankade rahapoliitika, on viinud tõesti väga kiire hinnatõusuni. Mõistagi see tähendab, et keskpangal on samuti vaja reageerida ja hakata senist sellist väga leebet rahapoliitikat muutma.

keskpanga bilansi kasvu ja hinnatõusu vahel ei ole päris üksühene seos, puudub väga selge korrelatsioon. Euroopa Keskpanga bilanss on on suhteliselt suurem kui näiteks Ameerika Föderaalreservi või Ühendkuningriigi keskpanga bilanss suhtena nende majandusse. Samas, hinnasurved viimasel ajal on meil küll tugevad, aga siiski väiksemad kui nendes kahes riigis. Ma ei taha sellega öelda, et keskpanga poliitikal ei oleks olnud mingit mõju hinnatõusule. Aga me ei peaks ka liialt lihtsustades neid otseseid järeldusi tegema.

aga Eesti Pank on ostnud tunduvalt vähem Eesti valitsuse või Eesti pankade võlakirju kui mitmed teised euroala [keskpangad] enda riigis seda on teinud. Aga selle tõttu ei ole Eestis hinnatõus väiksem, vaid pigem, nagu me hästi teame, vastupidi. Ehk siis tegureid, mis hinnatõusu mõjutavad, on palju Mis aga välja paistab just viimase aasta andmetel, on see, et eriti Ameerika Ühendriikides, aga ka Ühendkuningriigis, kus eelarvepoliitika on olnud palju lõdvem ja toetusi on nii ettevõtetele kui inimestele jagatud palju ulatuslikumalt, on hinnasurved tänaseks juba selgelt palju tugevamad. Ja ma arvan, et see võiks olla hoiatuseks või ohu märgiks ka

Nüüd veel pisut sellist teoreetilisemat laadi juttu konteksti mõttes ja hindamaks, mis on võimalikud põhjused püsivalt kiireks hinnatõusuks. Me oleme ka Eesti Panga poolt märkinud, et me peaksime olema valvel, et meil ei tekiks esiteks sellist hinna‑ ja palgatõusu spiraali, mis lõpuks võib viia konkurentsivõime kaotamiseni Eesti majanduse ja ettevõtete jaoks ja sellele järgneks omakorda siis paratamatult mingil hetkel järsem majanduslangus ja sissetulekute langus. See on esimene esimene võimalik stsenaarium. Teine, mille pärast peaks mures olema kindlasti ka Eestis, puudutab liialt leebet eelarvepoliitikat, mis täiendava nõudluse kaudu tekitab uusi hinnasurveid. Ma arvan, et see on oht, mille pärast teil tasub valvel

Näiteks globaliseerumine, tootmise kolimine Aasia riikidesse, kus on võimalik olnud toota suhteliselt soodsamalt ja seda järjest suuremas mahus. See trend tõenäoliselt on, kui ette vaadata, väiksema mõjuga, kui mitte pöördumas. Digitaliseerimine on hoidnud paljude teenuste ja toodete hindu madalamana. See trend võib-olla jätkub ka edaspidi.

viis pigem kiratseva majanduskasvu ja ka väga aeglase hinnatõusuni, siis ette vaadates tundub, et see pigem on asi, mille pärast me ei peaks muretsema. lõpetuseks, suhteliselt madalad energiahinnad, mida me oleme viimastel aastatel kuni eelmise aastani nautinud – võib öelda, et suure tõenäosusega see trend on nüüd muutumas ja tõesti energiahinnad tõenäoliselt püsivad pigem kõrged ka lähitulevikus.Nüüd

kõrgeid hindu ajutiseks. Nii nagu ka härra Reinsalu rõhutas, tegelikult me ei saa eeldada, et hinnad taas langevad ja need kõrged hinnad on meil ajutine nähtus.

Aga meil tõesti ei ole põhjust arvata, et energia‑ ja toiduhinnad taas langevad tagasi nii madalale, kui nad on olnud viimastel aastatel. Hinnatõus

siiski nii-öelda kokku jookseksid. Ja lõpetuseks siis hinnatõusu ohjamise võimalustest Eestis. Kõigepealt mõistagi me keskpangana anname endale aru, et me peame tegema enda osa. Aga paraku rahapoliitika kaudu on meil võimalik teostada oma otsuseid vaid euroala kui terviku tasemel ja Euroopa Keskpanga nõukogus on otsustamise aluseks mõistagi euroala keskmised majandusnäitajad. Eesti olukord võib erineda keskmisest, nii nagu me täna seda ka näeme. Aga siiski, mingisuguse ankru muidugi Euroopa arengud ka Eestile loovad.

läbi riigieelarve ja need hoovad on tõesti teie käes. Ma arvan, et oluline on mõista, et täna, kui Eesti majandus tervikuna ei ole surutises, võivad sellised täiendavad laenuga finantseeritud kulutused ja maksuvabastused

ajutised maksulangetused oleksid mõistlik viis leevenduse pakkumiseks minu hinnangul juhul, kui meil oleks põhjust arvata, et kõrged hinnad, olgu need siis kütusehinnad või toiduhinnad, on ajutised. Aga pigem Aga pigem tegelik olukord selline ei ole ja seetõttu ma arvan, et maksulangetused, mis riigirahanduslikult on tegelikult samaväärsed kui toetuse jagamine kõigile inimestele, kes konkreetset maksu maksavad, ei pruugi olla

Eesti Panga eelmise aasta aruandes toonitasite, et Venemaa vallandatud sõja majanduslikku mõju on veel vara hinnata. See esmane mõju väljendub veelgi kallimates gaasi, nafta ja muude toorainete hindades. Ma küsin: millised võivad olla aga pikaajalised mõjud majandusele ja millal hakkame neid tajuma siin Eestis ja terves Euroopas? Istungi

Aga kindlasti on sõja üldine majanduslik mõju muidugi negatiivne ja majanduskasvu tempot mõnevõrra aeglustav. küsimus on, kas see võiks viia Eestis majanduslanguse või ulatuslike probleemideni, siis meie hinnangul pigem siiski mitte. See lõpuks tähendab seda, et Eesti majanduskasv on mõnevõrra aeglasem, kui ta oleks muidu olnud.

aga ka Ukraina või Valgevenega, mis on kaubanduspartneritena suhteliselt vähem olulised. Aga tervikuna jah, vähemalt selle aasta esimese kvartali andmed näitavad, et ka ettevõtete vaatenurgast see suhteliselt kiire sisendihindade tõus on suudetud ikkagi oma müügihindadesse edasi kanda. Ka maailmaturul on paljude nende toodete hinnad tõusnud, mida Eesti ettevõtjad ekspordivad. Nii et tegelikult Eesti ettevõtetel keskmisena on vähemalt seni läinud veel suhteliselt hästi.

Minu küsimus on teoreetiline. Oletame, et keegi paiskab poliitilisse debatiruumi sellise teema, et Eesti riik võtku miljard eurot laenu, ja me saame lahendada väga palju probleeme korraga. Mida te ütlete sellisel juhul? Teised riigid laenavad ja Eesti koormus ei ole nii suur. Mis teie vastus on seoses selle tänase teemaga? Esiteks, Eesti riik on juba päris palju laenu võtnud. Ei saa öelda, et me oleme viimastel aastatel käitunud kuidagi väga erinevalt teistest

elavdamist riigi poolt laenurahaga. On väga suur oht, et laenurahaga täiendav riiklike investeeringute või kulutuste finantseerimine tekitab lihtsalt täiendavaid hinnasurveid ja muudab inflatsiooniprobleemi meil veel suuremaks.

kui on põhjust arvata, et energia hinnad on ajutised, aga seda nad ei ole. Ja siis te pakkusite, et selle asemel võiks kasutada täpselt sihitud toetusi. Aga mida te silmas peate? Mis mõttes

tarbimiskorvis on just küttekulude osa suurem kui euroalal keskmiselt. Tegelikult peaks rahaliste otsetoetuste asemel või nendele lisaks või vastukaaluks agressiivselt suurendama investeeringutoetusi korterelamute renoveerimiseks, taastuvenergia ja energiavaldkonda. Mis toetusi te silmas pidasite? Ma tõesti ei olnud nii spetsiifiline oma soovitustes, ma ei tahagi olla nii väga spetsiifiline. Pigem minu selline üldine sõnum oli, et ühelt poolt ma mõistan, et muidugi kõigi jaoks on praegune kiire hinnatõus Eestis probleem,

siis ma arvan, et mida täpsemini me suudame seda sihtida just sellele ühiskonnagrupile, kellel probleemid on kõige suuremad – ma arvan, et kriteerium on eelkõige otseste toetuste puhul tõesti inimeste sissetulek –, seda suuremat tuge me suudame riigina nendele inimestele pakkuda. Vastasel juhul

et Eesti tarbija ostukorvi struktuuris energia ja toidu osakaal on oluliselt suurem kui euroala keskmine. Üksikisiku vaates, inimese vaates on see kindlasti probleem. Kas riigi rahanduslikus vaates on see teie arvates ka probleem? Ja kui on, siis mida teha? Inimese aitamiseks on kaks varianti: suurendada sissetulekuid või vähendada hindu. Aga ma saan aru, et te siin praegu kumbagi ei soovitanud. See muidugi tähendab inimese jaoks väga suurt probleemi. Või te siiski soovitate mingeid selliseid meetmeid?

Aastaid tagasi oli selliste sundkulutuste, energiakulude ja toidukulude osatähtsus veel palju suurem, kui ta täna on. Me oleme siiski jõudnud üsna lähedale juba euroala keskmisele, kuigi päris seal veel ei ole. Aga neid erinevusi on tõesti mõistlik silmas pidada ka

samaväärne või tõesti, üks asi on see, kui jagada inimestele sularaha kätte või jätta raha kogumata käibemaksu erisuste või aktsiisilangetuste kaudu, aga teine asi on näiteks investeeringud taastuvenergia võimsuste väljaehitamisse ja ja hoonete energiatõhususe parandamisse, mis pikas plaanis viivad meid tegelikult õiges suunas. Ja teine on selline huumoriküsimus. Eelarvenõukogu tõesti väga selgelt ütleb, et püsikulud tuleb katta püsivate tuludega. Teie ütlete samamoodi, et maksulangetusi võiks kaaluda siis, kui meil on põhjust arvata, et hinnatõusud on ajutised. See kõik on ratsionaalne, õige jutt. Aga see rekordiline hinnatõus tabas meid väga halval ajal,

Aitäh heade küsimuste eest! Kõigepealt, esimene küsimus oli, kas Eesti Panga arvates on kõik riigi kulutused samaväärsed või samasuguse mõjuga.

raske täpselt numbrites väljendada, kuna see tõesti sõltub ka sellest, kuhu see raha täpselt kulutatakse. Mida vahetumalt jõuab riigi kulutatav raha Eestis tarbimisse, seda suurem on selle mõju hinnatõusule. Seetõttu on tõesti vahe, kas näiteks kaitsekulutusi tehes ostetakse välismaist kaitsetehnikat, mis tegelikult Eesti majandusse nii vahetult ei jõua, või siis jagame toetust Eesti inimestele moel, et see tõesti jõuab suhteliselt kohe tarbimisse. Viimasel on selgelt suurem mõju hinnatõusule.

Muide, sedasama väljendit kasutavad paljud. Aga ma võin väita, et pandeemiakriis ei põhjustanud mitte ühtegi inflatsiooni tõusu, vaid selle taga olid konkreetsed inimesed ehk siis valitsused, kes võtsid vastu vastu otsused, kas piirata ettevõtlust, liikumisvabadust ja nii edasi. Käesolevaks hetkeks on Tallinna Halduskohtust tulnud lahend, [mille kohaselt] Eesti valitsus oma tegutsemisega on riivanud vähemalt 12 põhiõigust põhiseaduse mõttes. Seega ei saa me rääkida inflatsiooni põhjustest mitte koroonapandeemia lõikes, vaid valitsuse otsustest. Kuidas kommenteerite? Aitäh küsimuse eest! Rääkides pandeemia mõjust majandusele ja hindadele, ma arvan, et täpne on põhimõtteliselt öelda, et eelkõige mõjusid majandustegevusele tõesti ka erinevad piirangud, mida valitsused olid sunnitud kehtestama ettevõtete tegevusele, samuti inimeste liikumisele. Muidugi see mõjutas tarbimist, ettevõtete ja inimeste käekäiku. Sellega Sellega ma olen nõus. Teisalt me nägime tegelikult, et ka inimesed ise muutsid oma käitumist. Ja olukorras, kus ei olnud infot, kuidas see viirus täpselt levib ja kui nakkav ta võiks olla ja mis tagajärjed sellel võiksid olla, inimesed vabatahtlikult korrigeerisid oma käitumist, oma

Aitäh! Härra president, ma mõistan teie vajadust mitte anda väga spetsiifilisi soovitusi, aga selleks me ju siin oleme, et tegelikult spetsiifikast ühtmoodi

erimeelsusi inflatsiooni teemal Kaspar Ojaga, kes väga selgelt seletab, et kui hinnatõus on põhjustatud kauba defitsiidist ja tarneraskustest võrreldes rahamassiga, siis ei tohi seda konkreetset kaupa subsideerida, olgu tarbimismaksude vähendamisega või muul moel? Inflatsiooni kontrollimiseks on sel juhul teised mehhanismid. Kas te olete nõus selle Kaspar Oja positsiooniga? Jah, ma olen selle loogikaga nõus. Kaspar Oja on muu hulgas lisaks presidendi majandusnõuniku ametile ka üks Eesti Panga juhtivökonomiste, nii et me oleme neid teemasid pangas arutanud. Ma olen temaga nõus. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud president! Mina ei ole selle ala spets, aga ma armastan lugeda nende inimeste kirjutisi, kes teavad. Ja Paul Krugman, Nobeli laureaat on see, keda ma olen viimastel päevadel taas palju lugenud.

riikide majanduspoliitika hindamiseks. Aga küsimus oli, kuidas ma selgitan Frankfurdis teistele keskpangajuhtidele Eesti majandusolukorda ja hinnatõusu. Eks ma teen seda enam-vähem samamoodi, nagu ma teile siin täna tegin. Ma arvan, et et üldiselt on siiski mõistetavad need põhjused, miks meil Eestis on nii suur hinnatõus. Ja on ka mõistetav, et sellele on vaja reageerida nii keskpangal – me tahame seda teha euroala tasandil – kui ka ilmselt teil. Ja küsimus on, kuidas seda kõige targemal moel saaks teha.

mul tekkis selline paralleel, et kui koroonakriisi ajal tekkisid lisaks professionaalsetele viroloogidele ka poliitilised viroloogid, siis mulle tundub, et inflatsiooniolukorras meil on poliitilised majandusteadlased ja päris majandusteadlased. Palun öelge korra veel üle, jah või ei sisuliselt, kas praegu poliitiliste majandusteadlaste

riigieelarvest rääkides, umbes iga kümnes euro, mis Eesti riik kulutab, tegelikult on laenuraha. Ja olukorras, kus hinnatõus on juba kiire, on täiendav

Hea küsija, ma vabandan.

Aitäh küsimuse eest! Mulle ka tegelikult meeldis see härra Lotmani võrdlus. Probleem ei ole mitte inflatsioon iseenesest, vaid inflatsioon on ikkagi muude probleemide

riikide kogemuste ja hiljutiste otsustega, siis näiteks ma oma Saksa kolleegiga just eelmisel nädalal vestlesin ja tuli jutuks, et ka Saksa riik on ajutiselt makse langetanud.

Helmen Kütt, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja, aitäh teile huvitava ülevaate ja ka küsimustele vastamisel huvitavate mõtete edastamise eest! Minu küsimus puudutab teie ühte väidet sihitatud toetuste kohta just neile, kes kõige rohkem hädas on. Kas te peate siin silmas nii riigi kui kohaliku omavalitsuse

Ma mõistan täiesti, et selliste toetuste üle otsustamine ja nende jagamise administratiivne pool on omaette probleem ja peab vaatama, et see liiga keeruliseks ei lähe. Ja kui see toetus tuleb omavalitsuste kaudu, siis loomulikult tuleb ka omavalitsustele vastavat tuge pakkuda. Aga ma ei ole piisavalt lähedalt

Eelmisel korral oli siin ka jutuks, et kuna see baas jääb kõrgeks – praegu on inflatsioon aprill võrreldes aprilliga, mai võrreldes maiga –, siis see aeglustub puhtalt nagu baasi tõttu. Aga nüüd sellesse aastasse on jäänud sellised suured rahapakkumise tõusud, näiteks suured toetused koroonapandeemia ületuseks, energia kallinemise hüvitamiseks, pensionifondi teise pensionisamba miljardi jagamiseks ja ka hinnašokid seoses sõjaga. Kas on võimalik, et me aasta pärast mitte ei räägi madalamast inflatsioonist, vaid räägime juba ka deflatsioonist?

ette näha. Ja nii on ka hinnatõusu prognoosi olnud väga raske täpselt paika saada. Ma iseenesest ei julge midagi välistada, aga ma siiski pean väga tõenäoliseks seda, et et hinnatõus aeglustub tõesti suuresti tänu sellele, et hinnad on väga kõrged ja samas tempos edasi tõusta on väga raske, see on pigem ebatõenäoline.

Aga minu küsimus puudutab seda, mida iga Eesti inimene saab teha selles inflatsioonikriisis. Kuidas me saame ise kuidagi oma elu lihtsamaks teha? Aitäh Aitäh väga hea ja üldsegi mitte nii lihtsa küsimuse eest! Ma hästi tajun, nagu juba härra Reinsalu oma sõnavõtus viitas, et seda võidakse valesti tõlgendada, kui mina

selle kiire hinnatõusu tingimustes võimalikult targasti majandada, kuidas hakkama saada. Me teame, et paljudel on võib-olla võimalik oma majapidamises energiat tõhusamalt tarbida, olla säästlikum. Ja eks tasub selleks teha ka vajalikke investeeringuid. Need võimalused on sõltuvalt inimesest ja majapidamisest muidugi erinevad. Mina sellist universaalset soovitust küll ei julge pakkuda.

ja allasurumisele suunatud sammudest, siis mida rohkem suudavad keskpangad ja valitsused neid samme ühes suunas samaaegselt astuda, seda suurem ja tugevam selline majanduspoliitiliste otsuste mõju on. Kui keskpank oma poliitikat järk-järgult karmistab, tõstab intressimäärasid, lõpetab need võlakirjaostud, siis sellel kindlasti on mõju. See mõju on selle võrra väiksem, kui valitsused eelarvepoliitikaga samas annavad täiendavalt hinnatõusule hoogu. Eks see oht on jah, et kui ühe jalaga pidurdad ja teisega annad gaasi, siis kokkuvõttes sõidutempo ei ole väga ühtlane. Ma arvan, et parem oleks, kui suudaksime ühes taktis astuda.

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Ma sattusin siia kaasettekandjaks teemal, mis on tegelikult kogu maailma vaevav teema. Arvata võib, et praeguses pingestunud sisepoliitilises olukorras see keerulise teema siinne arutelu ei tekita küll kuigi suurt huvi, aga tegu on sellegipoolest väga olulise probleemiga, millega toimetulek hakkab mõjutama eelseisvaid üldvalimisi kaheldamatult, nagu juba saalis kõlas. Seepärast peaks olema igati põhjust seda teemat ka siin saalis arutada. Inflatsioon, nagu me kuulsime, on normaalne nähtus. Probleemiks on selle kõrge tase ja pikk kestus, mida me praegu elame läbi nii Eestis kui laiemalt maailmas. Ja täna juba panga president tegi töö ära, kui selgitas, et siin on vaks vahet. Esiteks, alusinflatsioon, millega midagi pole hullu lahti. Ja teiseks, kaks komponenti inflatsioonitulbas, mis on seotud energia ja toidu hindadega ja mis tegelikult ongi tekitanud selle probleemi teravuse. Soovimata sekkuda jooksvasse poliitilisse diskussiooni, tooksin välja vaid mõned teesid inflatsiooni põhjuste, mõjude ja nende mõjude leevendamise võimalustega seoses, seda enam, et [kõik] põhjendused juba kõlasid keskpanga presidendi sõnastuses – nii tõestus kui ka peamised komponendid olid välja toodud.

Aga loodetavasti see saab siiski nüüd ümber – Fed ees ja europank ja teised järel. Üldiselt aasta lõpuks olukord natukene stabiliseerub, nagu ka tarneahelates toimuv, eriti pärast seda, kui Hiina hakkablockdown'ist välja tulema. tulema. Kolmandaks on peamiseks faktoriks saanud toorme hinnad, energiakandjate hinna hüpe – seda seoses alguses mõneti ka rohepöördega, edaspidi aga sõjaga Ukrainas ja selle peatamiseks kehtestatud sanktsioonidega. Üha enam mõjuvad muidugi ka toiduainete hinnad, kusjuures see on kasvav [trend], mitte langev [trend] üle maailma. Neljandaks, inflatsiooni juurpõhjused on väljaspool otsest Eesti ja tema võimuorganite ning majandustoimijate haardeulatust. Seega on selle tekke mõjutamiseks piiratud võimalused,

hinnatõusu negatiivse mõju leevendamiseks on põhimõtteliselt olemas peale kokkuhoiu, millest nagunii on juttu kogu aeg ja palju, põhimõtteliselt nelja liiki otsesihitisega meetmed ja lisaks veel mitmeid muid tegevusi, mis samuti, kuigi kaudselt, pidurdavad hinnakasvu. Osast nendest oli siin juba juttu.Kuuendaks,

Probleemiks on nende täpse sihituse tagamise organisatsiooniline keerukus ja paratamatult ka inflatsiooni stimuleeriv kaasnev mõju. Aga on põhjust arvata, et see on poliitiliselt suhteliselt teostatav ja ka mõneti populaarsem variant. Samas tuleb tunnistada, et sisuliselt ja fiskaalselt on see suhteliselt ebaefektiivne lahendus. Igal juhul eeldab selle korraldus ka kohalike omavalitsuste kaasamist märkimisväärses rollis.

Teine variant oleks maksude alandamine hinnakasvu enim mõjutavatel kaubagruppidel. Need siis, ma tuletan meelde, on energiakandjad ja toiduained. Praeguses olukorras oleks neiks just need, sest näiteks energiakandjate hinnad mõjutavad elektri hindu, kommunaalteenuste hindu, kütuse hindu kodudes ja transpordisektoris. Aga baasiliste toiduainete hinnad, mis moodustavad samuti koos energiakandjate hindadega kandva osa,

Üldiselt selline maksude alandamine on selles mõttes mugav, et see on tsentraalselt korraldatav ja olemasoleva maksutehnilise lahendusega jälgitav. Põhiprobleemiks on selle negatiivne mõju riigieelarve tulude kasvule, mis muidu inflatsioonilises keskkonnas üldiselt on suhteliselt parem. Kolmas liik võtteid on normeeritud soodustuste jagamine mingite lubatähtede vormis: talongid, tšekid või miski muu vähekindlustatud peredele.

Ning neljandaks on riiklik ajutine hinnakontroll olulisemate kaubagruppide piirhinna kehtestamise vormis. Meil pole see eeldatavasti poliitiliselt kuigi vastuvõetav, kuna läheb vastuollu majanduspoliitiliste järjepidevate alustega, mis on siiani meil kasutusel olnud. Aga see ei ole võimatu. Lisaks on veel vahepealseid tegevusi, mida riik saab realiseerida osaliste hinnatõusuvastaste meetmetena, nagu kütusereservi müüki paiskamine, järsk riigi kulutuste ja investeeringute kokkutõmbamine, miinimumpalga määra tõstmine, riigiettevõtete suunamine, ülikasumi ümberjagamine investeeringute, näiteks energiainvesteeringute toetused ja muu taoline. Ka laenude intressimäärade tõus, mis ei ole tsentraalselt määratletav, baasintressi kaudu liikuv, mida keskpangad reguleerivad, vaid pigem ka pangandussektori kaudu toimuv, mõneti loomulik, mõneti võib-olla natukene annab suunata. Intressitõus ka kindlasti natukene surub alla ja aitab leevendada inflatsioonilist survet. Sel on muidugi negatiivne kõrvalmõju majandusliku arengu kontekstis. Igal juhul, kui see on kiirem Euribori tõstmise üldtempost, siis on sellel asjal natukene nagu mõtet. See, et mingeid meetmeid tuleb igal juhul võtta, eelkõige energia ja toiduainete kallinemise mõju tasandamiseks alates sügisest, on absoluutselt selge. Põhjus on väga lihtne: need asjad lähevad maailmas edasi, me ei saa sinna midagi parata, me peame sellega arvestama, me peame sellega toime tulema. Paraku praegu ei ole põhjust arvata, et see isegi sügisega lõpeb

Ja teiseks, põllumajanduses ja toidutootmises tekkiv üha süvenev kriisiolukord, kuhu oma panuse lisaks nendele nimetatud faktoritele on andnud kõigele lisaks ka kliima. Jällegi eraldi pikema jutu teema. Aga igal juhul on selge, et see hinnatõus jätkub ka sügisel ja eriti talvel objektiivsetel ja meist sõltumatutel põhjustel nendel kahel turul, toiduainete ja energiakandjate turul. see on eraldi pikem jutt, siis võtame selle kokku niimoodi, et leppigem selle tulemustega ja kohanegem sellega. Isegi majanduskasvu pidurdumine mujal maailmas, mida ka muuseas ennustatakse, ei peata hinnakasvu. Esialgu vähemalt veel ei peata. Selles mõttes on panga presidendi ühe viimase slaidi peal olev kõver hästi kõnekas, sest see tase, kuhu me jõuame, jääb paraku paika, sõltumata sellest, et tempod iseenesest võrdlusbaasi mõttes küll langevad loomulikul viisil, aga see saab olema märgatavalt kõrgem tase ja midagi parata ei ole. ole. Igal juhul mujal maailmas räägitakse poole suuga – meie sellest ei räägi, sest meie oleme enda arvates natuke paremas olukorras ja meil on ka võimalusi veel esialgu

Kas see "elame üle"-valik on võimalik lähima poolteise aasta ajatabelis, on järgmine küsimus. Aga millegipärast Euroopa juhtivad riigid siiski seda teed päriselt pole läinud, vaatamata oma suuremale jõukusele võrreldes meiega. Selle asemel on nad rakendanud erinevaid meetmeid erinevates kombinatsioonides. Nagu panga president jällegi õieti ütles, me ei pea neid kopeerima, aga tasub tähele panna, et seda tehakse. Aga muidugi tundub mulle vähemalt niimoodi hinnanguna, et põhilisema osa moodustavad eelkõige maksuleevendused erineval viisil. See on ka arusaadav, kuna riigieelarvelised tulud kasvavad inflatsioonilises keskkonnas samuti tavaolukorrast paremini ja on rohkem ruumi manööverdada mõningaste tulupositsioonide ajutise alandamisega. Loomulikult tuleb arvesse võtta ka elektoraadi survet. Seda ei tohi alahinnata. Nii et kokku võttes: kuna sõda läheb edasi, toiduainete kriis läheb edasi, kuna energiakriis vähemalt sel talvel on immanentne, siis loomulikult tuleks seda kõike praegu juba arvesse võtta. Julgen arvata, et ka meil on vaja mingi otsus nagunii teha. Nii et soovin teile, kes te need otsustajad olete, et te selle otsuse teete targalt ja ettenägelikult ning arvestate, et rasked ajad ei kipu lõppema nii kiiresti, nagu me loodame, tahame

Aitäh, austatud ettekandja, sädeleva ettekande eest! Minu küsimus puudutab praegu elektrikriisi, kus meil on referentsperiood. Juba üle 160% on mai andmetel elektrienergia hind kasvanud ja meil seisavad ees ka hinnašokid, 3000+ eurot megavatt[-tunni kohta], nagu siin on eksperdid väljendanud. Kas meil sellises olukorras ei oleks mõistlik kaaluda mingisuguseid muid lahendusi, mitte jätta ennast selle CO2ujuva süsteemi ja börsi meelevalda, arvestades olukorda, kus tootmise omahind on hoopis teistes suurusjärkudes Narva jaamades? Kas te toetate nii‑öelda tähtajaliselt ikkagi universaalteenusena elektrienergia müüki kodutarbijatele, selleks et seda määramatust püüda mingilgi määral kontrollida mingigi hinnatasemega, loomulikult tagades energiatootjale mõistliku tulususe määra? Jah, ma olen sellest suhteliselt algetapil, kui need hinnahüpped algasid, vist isegi kirjutanud. Jah, toetan põhimõtteliselt, aga seda tuleb muidugi väga targalt teha. See saaks kehtida ainult kodumajapidamiste puhul ja tõenäoliselt oleks tark liikuda fikseeritud püsilepingute loogika peale, mida on muuseas mitmed Euroopa riigid rakendanud. Kas seda laiendada ka ettevõtlusele, väikeettevõtlusele eelkõige, on juba rohkem debateeritav. Aga seda tasuks igal juhul kaaluda. Minu arvates on probleem ju tegelikult kolmikprobleem. Seal on tegelikult CO2probleem, seal on börsi hinnastamise mehaanika probleem ja siis on see üldine seisukoht, mis tuleneb turgudel rahvusvaheliselt toimuvast. Viimane on meie võimkonnast väljas, nii et meil ainult kaks varianti on. Hinnastamise loogika jaoks on see hea meetod, millest me praegu räägime, vähemalt ajutise abinõuna. Ja mis puudutab CO2, siis siin on muidugi võimalikud variandid. Siin on erinevaid variante ka välja pakutud, teadupärast on käidud välja võimalus fikseerida CO2emissiooni ühikute hind. Teine võimalik variant on, et see on kompenseeritav mingil kujul. Ma seda kompensatsiooni väga ei poolda, sellepärast et see natukene demotiveerib

Eesti Panga tsiteerimise eest! Paraku läksite oma seisukohtades risti vastu mitmes kohas Madis Mülleri seisukohtadega. Kõigepealt täpsustan, et sellisel toodete maksu vähendamisel ei ole põhiprobleem mitte see, et see maksab palju – eelarves on miljardeid –, vaid see, et see on äärmiselt ebaefektiivne lõpphinna suhtes ja äärmiselt diskrimineeriv sissetuleku mõttes. See tähendab, et omastavad ikkagi selle raha need, kes rohkem teenivad. Kuidas te põhjendaksite, miks te ei ole nõus Eesti Panga seisukohtadega, et defitsiidist tingitud hinnatõusu ei saa kontrollida

Kui veel on mingisugustki suhestust sellega, mis toimub tegelikult päriselus inimestega, siis me avastame, et inimeste [jaoks], kelle sissetulekud on alla keskmise, on probleem kahes kaubagrupis: ühed on toiduained, teised on energiakandjad.

Rääkisin ka sellest, kui palju on variante. Ma lugesin need üles, oli neli põhisuunda ja lisaks veel terve rida muid meetmeid. Valiku küsimus! Nii et ma olen selles mõttes skeptiline. Teoorias võib olla õigus, aga praktikas tuleb rakendada seda, mis on jõukohane ja mis on käegakatsutav. Midagi teha ei ole. Ja kui see on ajutine, loomulikult. Mitte midagi ei ole katki. Muuseas, eksperimenteeriv majanduspoliitika on üks suund, mis meil, nagu teadupärast lugupeetud küsija teab, olles kunagi arengufondi nõukogu liige olnud, vähemalt teoreetiliselt, on olnud üks paljudest võimalustest, mis on Eestis ka edu toonud, aga mida

Austatud Raivo Vare! Kõigepealt tänan kompetentse ja inimliku ekspertarvamuse eest! Aga ma küsiksin nagu juba tagasi vaadates ja [möödunut] saab ju hinnata paremini kui seda, mida prognoosida keegi ei oska.

Lisaks sellele [kehtestasime] nii universaalmeetmeid kui ka sihitud meetmeid energiakandjate hinna tõusu leevendamiseks. Seda said nii ettevõtjad kui ka inimesed. Kogu see pakett oli 230 miljonit.

No need kõik on ju tegelikult need [meetmed], mis mahuvad nende minu loetletud tegevuste puhul põhisuundadesse võimalike lahendustena. Aga jah, see on poliitilise kaalumise koht. Seda ei saa mina siin pakkuda ega otsustada, aga tõenäoliselt kaaluda tasub. Ja tegelikult, ma ei väsi kordamast ja jällegi tsiteerimast keskpanga presidenti: tegelikult sihitud meetmed on ju lausa teretulnud ka teoreetiliselt, erinevalt võib-olla mõningate pseudoteoreetikute arvamusest.

Aga ma tahan teile öelda, et kindlasti ei ole tänasel päeval ühtegi võimalust, kui riik ei tule maksudega inimestele appi, sest toiduainete hinnad on tõusnud juba üle 20% ja ilmselt tõusevad 10% lähiajal veel. Eesti on üks väheseid riike, kus ei kasutata käibemaksuerisusi toiduainetele. Kas antud olukorras toiduainete käibemaksu vähendamine näiteks 10% võrra oleks õigustatud?

ei [kõlagi] poliitilises argumentatsioonis. Ma arvan, et see on siiski kütuse puhul võimalik. Ja muidugi eriti naljakas on, kui aktsiis läheb maksuarvestusbaasi, nagu näiteks käibemaksu puhul.

teravilja hinnad on nagu gaasi hinnad energeetikas, mis veavad endaga kaasa kõikide toiduainete hinnad, sõltumata sellest, kui palju me teravilja ise siin kasvatame. Põllumehed teavad, eks ole. Mitte midagi teha ei ole, kõik hinnad lähevad üles. Ma olen piimaga seotud, piima hinnad lähevad üles, kõik hinnad lähevad üles. Ja mitte midagi parata ei ole. Ja siis ongi midagi ajutise meetmena ikkagi leevenduseks vaja ette võtta, sest toit on üldse kõige põhilisem asi lisaks küttele meie tingimustes. Nii et jah, tasuks kaaluda, aga võiks kokku leppida, et see on tingimuslik. See ongi täpselt nii kauaks kehtestatav, kui

Annely Akkermann, palun! Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja, suur tänu väga praktilise ettekande eest! Mul on hea meel, et te julgesite välja öelda [kahtluse], mis paljudel on:

küsin teie käest sellise küsimuse, millele palun ebapopulaarset vastust, mida te saate endale lubada.Eelmiste arutelude käigus, nii ettekannete kui ka järgnenud arutelude käigus me saime ikkagi selgeks räägitud, et tegelikult laenu tulekahjusse visata ei tasu. Ma saan aru, et kui kütuseaktsiise alandada, siis sel on mõju ka teistele kaubagruppidele, sest üks oluline sisendhind väheneb ja seda on lihtne

Puhtalt rahandustehnilises mõttes on laenude võtmine tarbimise puudujäägi katmiseks suhteliselt põrgutee. Paraku nii on. See ei ole hea ega halb, see nii on. Laenu tuleb võtta investeeringuteks. Minu esmane mõttekäik oleks selline, et ma vaataks üle investeeringute programmi ja ja suurendaks seal võib-olla laenukapitali osakaalu. See on tänapäeval täiesti võimalik ja lahendatav, kui tahtmist on. Ja siis sellest vabanenud vahendeid kasutaks tarbimise toetamiseks, arvestades kriisisituatsiooni. See oleks mõistlikum tee, kui minna otselaenuga

"Parim enne" me oleme mõnes mõttes juba mööda lasknud nende investeeringute tegemiseks laenu võtmisel. Praegu on nii suur inflatsiooniprotsent ja meil oleks võinud olla need investeeringud tehtud. Nüüd me maadleme inflatsiooniga. Me teame tegelikult täpselt nende maksude alandamise puhul, et meie suured partnerriigid Saksamaa ja teised on seda teinud. Aga meie arvame, et meie

sobivad asjad võta kasutusse. Investeeringute laen – ma ei väsi kordamast, et kogu aeg on investeeringute laenu vastuargument olnud, et see laen kiirendab inflatsiooni. Ütleme niimoodi, et iga liigutus kiirendab praegu inflatsiooni, mis on nagunii juba kiire. Selle loogika järgi ei saaks me mitte midagi teha. Investeeringute laen oleks muidugi parem olnud enne teha. Nüüd on ta, nagu on – küsimärk –, aga mõneti võiks seda kasutada. Nii nagu ma Annely Akkermanni küsimusele vastates ütlesin,

ma olen täiesti nõus, et see on samamoodi üks asi, mida kaaluda. Samas näiteks diisli puhul avaldab aktsiisi langetamine miinimumini mõju 4,2 senti liitri kohta. Arvestades hinnataset see pole [suurt midagi]. Aga näiteks kaugkütte hinnalagi? nii, siis minu arvates sajad tuhanded Eesti inimesed saaksid leevendust järgmisel kütteperioodil. Üks on lihtne rea muutmine maksuseaduses, teine on ikkagi oluliselt keerukam ettevõtmine. Täpselt samamoodi on toiduainete käibemaksuga: no langetame 20% pealt 9% peale, kui kartuli hind on tõusnud üle 130%. Kui palju see tunda annab? Tasuta koolitoit – hommikupuder, korralik lõuna ja pikapäevarühmas olijatele samamoodi.

Selle võiks küll kasutusele võtta.Mis puudutab sihtsoodustusi, millest tegelikult lugupeetud küsija küsimuses oli juttu, siis nendega on see häda, nagu ma ütlesin, et see on üks võib-olla väga mõistlik tee, aga nende administreerimise jaoks tuleb teha valikuid. Paraku

aga kindlasti mitte energiakandjate hinna alandamine. Aitäh! Tegelikult ka küsimuses oli see vastuolu välja toodud. Tegelikult vastuolu ei ole, mõlemad on võimalikud. Aga mis puudutab ajutisust, siis tegelikult põhimõte on selles, et tuleks ületada see üleminekuetapi šokk. See on tegelikult probleem. Ma väidan, et meid ootab ees sel talvel ülemineku šokk. Hüppeline [kallinemine]. See ei ole hea ega halb, see lihtsalt on nii. Nagu ma ütlesin, see on meie haardeulatusest mõneti väljas. Nii et me leevendame selle kaudu ajutiselt üleminekuraskusi.Mis puudutab aga nii-öelda pikema aja mõjusid, siis loomulikult on targem süsteemsemaid lahendusi rakendada ja sihttoetused on kõige mõistlikum või üks kõige mõistlikumaid loogikaid. Aga see eeldab seda, et me oleme väga täpselt ära defineerinud, kes need [abivajajad] eelmise küsimuse puhul rääkisime, lihtne on rääkida koolilõunatest, aga väga raske on rääkida kõikidest elanikest korraga. Need on kaks ise asja. See on kindlasti poliitikavõitluse koht. Aga jah, üleminekušokk on see ajutisuse kriteerium. Ja see šokk on immanentne ja praegu meid ootamas. Urve Tiidus, palun! Ühesõnaga, 1970. aastatest alates väidetavalt ei ole seda sõna väga palju kasutatud, seda pole vaja läinud. Kas te palun seletaksite, mida see sisuliselt tähendab ja kuidas selle vastu saab tegutseda, et seda ei tuleks? Ma saan aru, et see ei ole ainult Eesti teema.

Nüüd, kui vaadata, mida mujal arvatakse, siis mujal arvatakse, et see mõne aja pärast võib siiski tekkida. Igal juhul praegu ei ole veel kindel, et see ei teki. Ja kui see tekib, siis tekib. Kunas ta tekkida saab ja kus? Ta saab tekkida juhtivates majanduskeskustes. Ja juhtivad majanduskeskused on piisavalt mõjukad selleks, et kiskuda ülejäänud maailma kaasa. Kuna me oleme ühe juhtiva majanduskeskuse, Euroopa üks osa, siis me läheme sellega kaasa ka siis, kui me ise teeme kõik õigesti.

üks mu Facebooki sõpradest tegi nimekirja, et teie võiks olla unistuste valitsuse peaminister. Kui te seda saaksite – koht võib üsna varsti vaba olla –, mida te siis teeksite raudse leedi asemel, et sellest Euroopa Liidu liidri liidri rollist inflatsiooni puhul vabaneda või vähemalt viia see [näitaja] Euroopa Liidu keskmisele tasemele?

Minu meelest on meil see probleem, et me igaüks tegeleme oma asjaga. Me võiksime [kasutada] sarnast metoodikat. Näiteks sellesama kütuseaktsiisi puhul, kui meil oleks reaalne Balti koostöö, siis oleks pilt teistsugune. Ent seda pole. No ei ole! ole! Sisuliselt meid ühendab ainult ühine vaenlane, ja seda muidugi geopoliitilises kontekstis. Mis puudutab majanduspoliitikat, siis me käsitleme ennast tegelikultde factokonkurentidena, aga me tegelikult oleme ühes paadis. Kui me vaatame seda edetabelit, millele lugupeetud küsija viitas, siis me näeme, et seal me oleme esimesed küll, aga kes on järgmised? Lätlased ja leedukad. Ehk siis me oleme sarnases olukorras, võiks seljad kokku panna ja proovida natuke suuremas majandusmahus ja omavahel tihedat majanduskoostööd tehes mõjutada vähemalt seda ruumala natukene koordineeritumalt. Sellest oleks palju abi.

elektriarve [taga] 50 miljonit CO2-kvoodi eest, mida Eesti Energia ostab, kusagil 10 miljonit on iga kuu ülekoormustasu. 60 miljonit, rääkimata kõigest muust. Kas ei oleks ikkagi loogiline, et seda CO2-kvooti riik müüks Eesti Energiale nii-öelda null euroga,

Nagu ma enne ütlesin, tegelikult üks võimalikke lahendusi ongi seotud sellesama võimalusega CO2-kvoodi osas. Aga neid valikuid on ju mitu. Küsimuses pakutud valik ehk nullhind teatud [tarbija]kategooriatele on üks võimalik valik. Miks mitte,

ja jagada siis juba toetuseks. Ütleme niimoodi, et mõlemad variandid on tehniliselt teostatavad. Esimene variant oleks lihtsam, teine variant on mõneti õiglasem, sest toetuste puhul saab sihitust kasutada.Aga

ettepanek on tulnud ka Isamaa fraktsioonilt. Nimelt palutakse istungit pikendada päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

nii riigieelarve kontrolli erikomisjoni ettepaneku kui ka Isamaa fraktsiooni ettepaneku, mis on sarnased ja paluvad pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 19, vastu‑ ja erapooletuid ei ole, on istung pikendatud. Aitäh!Nüüd on nii, head ametikaaslased, et enne kui ma avan läbirääkimised, ma edastan juhtivkomisjoni palve. See palve on järgmine.

on, kui te olete selles järjekorras esimene oma fraktsioonist, siis te olete fraktsiooni esindaja.Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Jürgen Ligi. Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Kõigepealt, mul on kahju, et nii tõsise probleemi valgel poliitikud nii palju peesitavad ja ajavad nii palju tühja ja vastuolulist juttu. Aga loomulikult on hinnatõus suur ühiskondlik valu, kahetsusväärselt ka ülespuhutud valu, sest ta ei tee siiski tõsist haiget meie enamusele, eriti kui me võrdleme selle põrguga, mis on Ukrainas ja millega see hinnatõus suuresti seotud on. Aga muidugi ei ole see ainult sellega seotud, see ei ole ainult Putini hinnatõus. Ühiskonna puhul tuleb muidugi mõista, et mälestus aeglasest hinnatõusust, mis meie üldise korrektsuse juures kestis terve kümnendi, ununeb. Ununevad kiired reaaltulu suurenemised, aga vaat kui kiire on, siis on kõik nõus seda teemat suuremaks puhuma, kui ta tegelikult on. Tunnistagem siiski, et me oleme me oleme oma reaalsissetulekus kaotanud kas kolm või neli, ma ei usu, et viis aastat. Tuleb täpselt vaadata. Ja see ei ole olnud vaesuse aeg, eriti võrreldes sõjapõrguga, milles kannatavad teised. Meie kohus ei ole siiski siin ilutseda, vaid rääkida hinnatõusu põhjustest ja rääkida sellest, mida me mõjutada saame. Me ei saa pandeemiast taastumist [rohkem] mõjutada. See on hea asi, eks ole, see on üks valdav põhjus. Me ei saa öelda, et me oleme kuidagi konkurentsi piiranud ja selle tõttu hinnad tõusnud on. Ei ole! Eestis on üsna hea konkurentsipoliitika, üsna hea, see ei ole kindlasti valdav probleem. Meie ei ole rahatrükkijad olnud, seda on teinud keskpank ja tema sõnum Madis Mülleri suu läbi on väga mõistlik. Nii varaostusid varaostusid kui ka intressimäärasid tuleb tagasi tõmmata ja need otsused on tegelikult sisuliselt juba langenud keskpangas. Ja meie muidugi ei määra laenutingimusi. Kuid mida me määrame, on sellised asjad nagu pensioniraha laialijagamine tööinimestele ja eelarve olukord. Eelarve olukord on kohutav. Kui Madis Müller ütles, et iga kümnes iga kümnes euro on meil laenatud, siis sisuliselt praegu menetluses olevad eelnõud on suurendamas seda osakaalu pigem viiendikuni. Nii et me peame mõistuse pähe võtma ja tunnistama, et riik kütab inflatsiooni ise takka sedapidi, et kulutab pidevalt rohkem, kui teenib. Asjakohane on ilmselt viide regulatsioonidele, mis siin võis olla, aga kahjuks Raivo Vare ainult libises sellest üle, kuigi andis kategoorilisi hinnanguid. Tõenäoliselt on regulatsioonid kuskil börsil

ongi tal õigus. Börs tegelikult tagab meile varustuse ja pakkumise, ilma selleta me oleksime ikka püstihädas. Peaksime topeldama oma tootmisvõimsusi, me ei saaks taastuvenergiast osa. Probleemid ei ole tegelikult börsis, kuigi hooajaliselt jah,

Taavi Aasa juttu siin sellest, kuidas kõik inimesed on hädas, võib-olla mõned üksikud inimesed ei ole hädas, aga kõik on hädas. See oli ajal, kui prognoosid pakkusid tänavuseks inflatsioonimääraks 6,8% ja kui polnud veel mingit põhjust minna seda prognoosi korrigeerima. Kindlasti ei tohi seda minna Ja see tähendanuks reaalpalkade kasvu. Minu taga olev kolleeg ütles, et Mis ta siis ütles? Meil on keskklass, kes vajab riigi abi. See on täiesti absurdne avaldus, et enamik inimesi peab olema riigi ülalpeetavad. Selline asi ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik. Ja see oli jällegi sel kus praegust inflatsiooni polnud ja kus nendel ei olnud sellest ka aimu. Aga ka praeguse inflatsiooni puhul me ei saa öelda, et me võtame inimesed riigi palgale, see ei ole võimalik. [Ei ole võimalik] kõik sotsiaaltoetuste peale peale võtta. Ja muidugi, Jaanus Karilaid käis siin ridade vahel ja hõikas – ei, ta käis vist puldis seda ütlemas –, et vaadake aknast välja, inimesed karjuvad appi, me peame midagi tegema, meil ei ole aega mõelda. No vaat see on sigadus. See on sigadus, õli tulle valamine, ja see on ebaaus lihtsalt. Alati tuleb riigil, poliitikutel tegelda põhjustega ja nende meetoditega, mis nende kätes on, ja viskama kõrvale sellise paanika külvamise. Kahjuks tõesti sisukas, laitmatu oli ainult keskpanga ettekanne siin täna. Raivo Vare ikkagi lasi mitmes kohas üle nurga ja muidugi sai populistide heakskiidu. Ma mainisin seda ära, et kui ikkagi ei ole nende energiasubsiidiumide põhiline probleem mitte summa, vaid halb jaotus, siis ei saa olla sellisel juhul vastus, nagu tuli, et aga vaesed kannatavad. Ma räägingi seda, et haavatavaid tuleb toetada, aga kui sa lähed toetama kõiki korraga ja selliselt, et need, kes on jõukamad, saavad rohkem, mis on ju nende maksuvähendamiste tulemus, et ülemised [tulu]detsiilid võtavad põhilise raha endale, siis see on sigadus. See ei ole isegi raha ühest taskust teise tõstmine, vaid see on eelarves raha tõstmine eelkõige sinna, kus juba on raha. See ei ole adekvaatne poliitika ja sellele vastas mitu korda Madis Müller. Õnneks tunnistas ka Raivo Vare, et Madis Mülleri ettekanne oli hea. Ta tsiteeris seda, aga selle kohta, kus ta läks vastuollu, ta ei vastanud, miks ta läks vastuollu. Ta isegi ei püüdnud kinni seda loogikat, mille ma talle esitasin. Aga muidugi, ta on ta on tark inimene. Nii et mida riik peab tegema? Ei ole nii, et me ütleme: "Aga te ütlete, et riik ei saa midagi teha." Riik saab investeerida. Palun, ressursid sinna, rohkem kui seni. Kus oli minister Aas? Sotsiaaltoetused, sotsiaalabi vajaduspõhisemaks, aga mitte subsideerimine. Mitte subsideerimine, mis tekitab täiendava defitsiidi! See oli ju Eesti Panga põhipaatos. Ei tohi subsideerida konkreetset kaupa, mida on puudu, ei tohi subsideerida lausaliselt.

Aitäh teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Marek Jürgensoni. Austatud esimees! Head kolleegid! Kui majandusekspert Raivo Vare siin puldis oli, siis tuli

Soojusenergia 61%, elekter 146%, gaas 217%. Need muret tekitavad numbrid peegeldavad täna avaldatud inflatsiooninumbreid aastases võrdluses. Päris kurb. Jutt käib Eestist ja meie oma inimeste toimetulekust. Jah, keskmine palk näitab kasvutrendi, kuid oluliselt tagasihoidlikumas tempos. Kõiki sisendeid arvesse võttes seisab Eesti tänasel päeval silmitsi 20%-lise inflatsiooniga. Paljude inimeste puhul räägime reaalsissetuleku ja ostujõu järsust langusest. Hinnatõusuralli alles kogub tuure, ei tea keegi, mida täpselt meile sügis toob. Ja kõige valusamat mõju avaldab see meie ühiskonna vaesematele ja haavatavamatele neile, kes kulutavad toidule ja energiale suure osa oma sissetulekust. Kuid puutumata ei jää ka keskklass ja paljud teised olulised ühiskonnarühmad, nagu näiteks ettevõtjad. Sõja mõjul on maailmamajanduses tekkinud uus negatiivne pakkumispoolne šokk just siis, kui mõned pandeemiaaegsed tarneahelate väljakutsed hakkasid vaibuma ja justkui tekkis tunne, et normaalne elu hakkab taastuma. See tõi kaasa veelgi järsuma toidu ja energia hindade tõusu ning kahjustas taas majanduskasvu võimalusi. Euroalal tõusis inflatsioon tänavu aprillis 7,5%, USA-s 8%,

Eelarvepoliitika kujundamisel peame kasutama võimalusi majanduskasvu toetamiseks. Hästi kavandatud ja hoolikalt läbi mõeldud sammud võimaldavad aidata vähendada negatiivset mõju majanduskasvule, andes inflatsioonile vaid väikese lisatõuke.

Majandusteadlase Rainer Katteli sõnul on valitsusel kolm vahendit, kuidas inflatsiooni ohjata. Nendeks on hinnakontroll oluliste kaupade ja teenuste Siinkohal nõustun ettevõtja Raivo Varega, kes on öelnud, et elektri hinnale on vaja kehtestada lagi. Samuti on pangandustegelane Indrek Neivelt öelnud, et Eesti kõrges inflatsioonis pole süüdi mitte sõda Ukrainas, vaid kaks korda kõrgem elektri hind kui Rootsis. Peame kriiside negatiivset mõju tasandama ka aktsiisi- ja käibemaksupoliitika abil. Üle tuleb samuti vaadata toidukaupade maksumäär ja kütuseaktsiisid, et hinnatõusu pidurdada. Tarbimismaksude alandamine tooks märkimisväärse võidu neile inimestele, kes praegu kogu oma sissetuleku kulutavad toidu ja esmatarbekaupade peale ning kodukuludele. Teiseks, valitsused saavad maksustada energiaettevõtete erakorralisi kasumeid, mis on tingitud erakorralistest asjaoludest. On ju selge, et suuremate hinnatõusude korral teenivad energiaettevõtted märksa enam kasumeid. Just riigile kuuluvate energiafirmade suured kasumid tuleks suunata otseselt abimeetmete paketti. Kolmandaks, valitsused saavad muuta makse nii, et jõukamate inimeste maksud tõuseksid, samas kui vähem teenivate inimeste makstud langeksid. Nii väheneb viimastele inflatsiooni mõju. Keskerakond on pikki aastaid seisnud õiglasema, astmelise tulumaksu kehtestamise eest. Olles ka ise väikeettevõtja, teeb mind murelikuks väikeettevõtluse lähitulevikuperspektiiv Eestis. Ettevõtluse toimevõime mõjutab otseselt riigi hakkamasaamist. Kust mujalt raha riigieelarvesse tuleb kui mitte ettevõtlusest ja töö ning tarbimisega seotud maksudest.

kaovad paljud töökohad ja riigi maksutulu väheneb. Kulud sotsiaalsüsteemile kasvavad oluliselt ja selline allakäiguspiraal tooks vaid lisaprobleeme riigile. Ja minu eelkõneleja mainis sigadust. Vabandan väga, sigadus on see, mida eelkõneleja ise siin meile kõigile ütles. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Riina Sikkuti.

Väga tore, et taas räägime inflatsiooni teemal. Tegelikult väga paljud meetmed mõjude leevendamiseks on meil siin saalis olnud viimase paari kuu jooksul juba arutada, aga tore, et täna saime võimaluse kuidagi nii nii olukorra selgitust kui võimalikke sekkumisviise paremini struktureerida. Ja ma võtangi selle kokku, et aru saada, miks meil see hinnatõus on, miks me aitama peame, mida teha, kes on raskustes, kuidas neid aidata. Tundub üle mõistuse käiv [väide], et tegelikult ei ole võimalik midagi teha, samas kui, noh, ma ei tea, heatahtlikult ja ilma poliitilisi punkte võtmata läheneda, siis tegelikult on võimalik täiesti mõistlik lahendamispakett kokku panna.Aga

energiaturu omapära ja see, et Eestis ongi majandus väga energiamahukas ja toit moodustab inimeste tarbimiskorvis väga suure osa. Seega me oleme tundlikumad energia ja toidu hindade suhtes. Ja paratamatult [toimub] konvergeerumine, liigume Lääne-Euroopa hindade ja palgatasemete poole. Nii et Peeter Ernitsa küsimus, kuidas me jõuaksime Euroopa Liidu keskmisele inflatsioonitasemele see ei ole midagi, mida tegelikult on võimalik teha, kuna juurpõhjused on mujal. Meil ei ole võimalik inflatsiooni poole võrra vähendada või kuidagi 2% tasemele viia. Küsimus on,

on. Me võime rääkida üldisest rahulolematusest ühiskonnas, aga ka sellest, et lihtsalt õiglane on jätta inimese kanda see vastutus nende vastutus nende riskide maandamise eest, mida ta saab ise mõistlikult ette näha ja ise maandada. Aga gaasi hinna tõus üle 200% või kartuli hinna tõus üle 100% – see ei ole midagi sellist, mida inimene saab ise realistlikult prognoosida, ette näha. Isegi kui [inimesel] on ka madala palga juures säästud kogunenud, sööb sellisel määral hinnatõus need säästud väga kiiresti ära. Eesti Panga analüüsidest me teame, et tegelikult on väga palju palgast palgani elajaid. Neid, kellel on ühe kuni kahe kuupalga ulatuses sääste arvel olemas, tegelikult ongi meil Kui vaadata sekkumist, siis kahtlemata, nii nagu Raivo Vare ilusti selgitas, tuleb arvestada sellega, mis on meil ühiskonnas aktsepteeritav. Teoreetiliselt on võimalik väga palju teha, aga maini Eesti inimesele talonge, ja kõigil tuleb kananahk ihule.

on kõige suuremad riskirühmad. Töötute puhul võime öelda, et meil on toimetulekutoetus kui selline viimane turvavõrgu osa olemas. Üksi elavate eakate puhul ja üksikvanemate puhul samamoodi, on see riiklik elatisabi või üksi elava eaka toetus, meil on olemas suunatud meetmed. See ei tähenda täiendavat administratiivset koormust, need on kõik asjad, mis juba praegu töötavad. Küsimus on selles, kas me saame neid skeeme heldemaks muuta. Nüüd, kui vaadata ülejäänud elanikke, siis tõesti, hinnatõus on laialdane ja energiat ühel või teisel viisil kasutame me kõik. Kes ei sõida palju autoga, sellel võib-olla on kallis gaasiküte, kolmas on kaugkütte peal. Seda Seda öelda, et tegele nende riskidega ise – keegi ei saa võtta oma korterit korterelamust välja ja öelda, et ma panen ta metsa ja viin puiduküttele üle. Need ei ole realistlikud lahendused. Nii et lisaks [abi suunamisele] suhtelise vaesuse riskis olevatele rühmadele kahtlemata energia puhul tuleb vaadata laiemalt. Tõesti, kaugkütte hinna lagi ja muud sellised asjad, mis reaalselt mõju omavad ja on ka rakendatavad – meil on mingi minevikukogemus olemas. Samas, inimeste tarbimisvalikud on väga erinevad. Siiski mina ei tahaks sugugi ette kirjutada seda, et leiba ja piima võite osta, aga või ja sai jääb nüüd hinnatõusu olukorras küll teile kättesaamatuks. Kui me vaatame madala palgaga toime tulevaid inimesi, siis tulumaksuvaba miinimumi tõstmine on samamoodi lihtsalt rakendatav, ei ole administratiivset koormust. Inimesed, kes teenivad alla 1200 euro ja saavad kasutada maksimummahus tulumaksuvaba miinimumi, neil kõigil on keeruline palgapäevast palgapäevani toime tulla. Põhimõtteliselt on tegemist ikkagi tulumaksusüsteemi kaasajastamisega ja muutusega, mille võiks teha ka kriisiväliselt ära. See on niikuinii pikas plaanis samm õiges suunas, aga praegu pakuks see ka hinnatõusule leevendust. Lisaks lastetoetused. Tõesti, kui leibkonnas on rohkem inimesi,

Lisaks koolitoit. Kahjuks on endiselt lapsi, kelle jaoks koolitoit on ainus soe toidukord päevas. Õnneks neid on järjest vähem. Samas on kõrgete toiduhindade puhul koolisööklad ja selle teenuse pakkujad raskustes.

Minu meelest võiks meetmete sihtimisel silmas pidada pikaajalisi eesmärke nii maksusüsteemi kaasajastamisel kui ka näiteks laste tervise

kahtlemata see on investeering ja mõistlik kulu, mida teha, ja teha ka kõrge inflatsiooni ajal. Kõik inimesed, kelle korrusmajad on renoveeritud, näevad, et juba järgmisest kuust tuleb küttekulude kokkuhoid. Selle mõju on nii järgmisel küttehooajal kui ka pikemat aega. Samamoodi kaitsekulud ja taastuvenergia investeeringud. Lõpuks, et energiakulusid kontrolli alla saada ja et saaksime ikkagi taskukohase hinnaga elektrit, meil on vaja endal rohkem toota. Ja on olemas valmisolek, on olemas tehnoloogia ja tegelikult on olemas investeeringurahad. Siin on küll üks koht, kus riik peab jalad kõhu alt välja võtma ja looma pinnase, et saaks taastuvenergiavõimekust lähiaastatel juurde luua. Nii, Balti koostööst ja lähenevatest valimistest ei jõudnud kahjuks rääkida. Tänan! Austatud juhataja! Hea Raivo! Head kolleegid! Ma alustan sellest, et ega ma päris hästi aru ei saa, kes meil valitsuses on ja mis otsuseid nad teevad. Alustame lihtsast asjast. Mõned päevad tagasi lõppes rohelise energia hange. Selle hanke puhul unustati üks oluline asi: ei kirjutatud, kas tahetakse päikesepaneelienergiat või tuuleenergiat. Sooviti mõlemat. Ja mis tulemus on? Üks Austraalia firma võitis selle hanke ja Eestimaa pannakse päikesepaneele täis. Aga olukord on ju selline, et suvel ei ole energiakriisi, tavaliselt on energiakriis talvel. Ja talvel on tuuleenergiat, päikeseenergiat aga ikka väga vähe, praktiliselt ei ole. Ja nüüd on nii, et tegelikkuses 450 megavatt-tunniga, milleks hange välja kuulutati, on ainult päikesepaneelid, aga pakkujaid selle madala hinnaga ehk garantiiga 20 eurot oli kolm korda rohkem. Ehk 1200 megavatt-tundi saaks seda odavat energiat ja seda peaks inimesed tasuma ainult siis, kui tõesti mingil hetkel on energiat nii palju, et tuleb nulliga toota. Aga otsustajaid ei ole. Tundub, et samad otsustajad on ka need, kes Eleringi poole pealt vaatavad gaasitoruühendust meile väga olulise LNG-terminali ja Balticconnectori toru vahel. Tänaseni ei ole hankeid välja kuulutatud. Augusti keskpaigas peaks olema terminal valmis. Ja siis tullakse siia pukki ja öeldakse, et 200 eurot on väga hea hind elektri eest, samal ajal kui Soomes oli samal päeval, reedel 80 eurot. Miks me peame maksma seda? Maksma peame ainult ühel põhjusel: on ehitatud kaabel, kolmas liin Eesti ja Läti vahele. Ei ole keegi julgenud siin laua taga ega valitsuses vaielda selle vastu, et tegelikult selline olukord on. Eesti suudab praegu toota oma vajaduse Me maksame iga kuu 50 miljonit eurot CO2-kvooti. Eesti Energia maksab 50 miljonit, aga riigieelarvesse on arvestatud 20–25 miljonit, ei ole 50 miljonit. Miks seda poolt inimestele tagasi ei anta?

Ei oleks vaja mingisuguste raamatupidamislike paberitega kompenseerimismehhanisme ja inimesed saaksid elektrit osta alla 50 euro. Aga mis meil täna on? 200 eurot! Ja mitte keegi ei taha mitte midagi teha, absoluutselt mitte midagi teha!Vaadake, millised on täna kütusetanklas järjekordsed rekordid! Aga kui me hakkame arutama aktsiisi langetamist, mis küll seda hinda suurt odavamaks ei tee, siis ollakse selle vastu. Või kui me räägime, et elektril, gaasil, soojamajandusel ja ka küttepuidul peaks käibemaks langema 20%-lt vähemalt 9%-le, et meie oma inimesi toetada, siis öeldakse, et see on hullumeelsus. Aga unustatakse ära, et kõik hinnad on üle kahe korra tõusnud. Puit on [kallinenud]

Ja nüüd me unistame, et Soome ehitab jõuludeks terminali valmis ja hakkame soomlaste käest äkki gaasi ostma. Kuhu me jõuame? Kuhu me jõuame, ma küsin. Kus on täna ikkagi otsustajate silmad? Ma saan aru, et üks erakond on otsustanud, et ta üksi valitseb.

Mõned Riigikogu liikmed hõiskavad sellest, et nad on eluaegsed parlamendiliikmed olnud, aga reaalsest elust on need inimesed kaugele läinud. Tallinna inimesel on tõesti Riigikogus väga lihtne olla. Hommikul taksoga sõidad tööle, vajutad nupu ära ja sõidad siis taksoga uuesti koju tagasi, ja ongi päev kirjas. Aga kaugemalt tulijad peavad ikka siin tööd tegema, ei ole võimalik hommikust õhtuni sõita. Ja siis vahest küsitakse, miks autokompensatsioon on. Aga kui sa lähed nüüd autoga tanklasse ja pead oma taskust maksma, siis viimase paari nädalaga on tanklahinnad ju drastiliselt tõusnud.Maapiirkondades inimesed käivad tööl autoga, see on nende [töö]vahend, nad ilma selleta ei saaks tööl käia. Meil on küll tasuta ühistransport, aga me ei tea, kelle jaoks. Enamik inimesi seda transporti kasutada ei saa, sest buss ei sõida just sel ajal sellest kohast sellesse kohta, kuhu sul vaja minna on.Võtaks nüüd natukene mõistust [appi] ja kutsuks [kohale] need inimesed, kes otsustavad. Kuulaks tegelikult energeetikainimesi ja küsiks nende käest. Ei ole vaja küsida ainult Eleringi käest, kes ütleb, et kõik on okei. Ei ole okei see, kui meil on olemas ühendused põhja poole ja Läti poole, oluline on ka, mis maksab selles ühenduses jooksev energia, mis on selle hind. Ei ole nii, et võime osta ükskõik mis hinna keegi teab, mis juhtus Soomes ühel päeval? Ükski kriis ei olnud arvestanud sellega, et korraga Venemaa keerab kinni elektri ja gaasi. Oli arvestatud seda, et kui elekter kinni keeratakse, siis tehakse gaasiturbiinidega elektrit. Täna müüakse Eestist elektrit Soome. Ja tänu sellele on ka Eestis hind natukene odavamaks läinud, aga Lätis-Leedus selle võrra tõusnud, sest on veelgi rohkem elektri defitsiiti. Aga kas meil on täna olemas mingisugune plaan, kui juhtub homme selline olukord? Piisab sellest, et elekter Vene poole pealt välja lülitatakse.Räägitakse gaasist et me ei osta Venemaalt gaasi. Ma võin teile saladuskatte all öelda, et Leedus on üks firma, kes on küll registreeritud Euroopa Liitu ühte teise firmasse, aga toob Vene gaasi. Ja seesama Vene gaas jõuab Inčukalnsi hoidlasse ja sealt ostame me kõik seda gaasi. Ei ole nii lihtne, et elu jääb seisma. Ma tean, et Eesti Energial on juba täna praktiliselt oma klientidele gaasivaru tagatud, sest gaasimüüjad peavad selle tagama.Aga riik täna ei tee mitte midagi, vaid koorib meilt kolme nahka, rääkimata sellest, et ülekoormustasu

Hea juhataja ja kolleegid! Kui euro siin 1999. aastal loodi, siis sakslased kartsid, et läheb käest ära,

kui meil Madis Müller veel 2019. aastal oma blogis raporteeris, et 2% juures peaks see olema, kuigi natuke kõrgem oli, siis praegu on see kümme korda kõrgem. Eesti alustas oma spurti juba jaanuaris. Siis olime 11% peal, nüüd oleme üle 20. Läti alustas 7,5‑lt ja nüüd maikuus oli 16,4% peal. Leedu alustas 12,3 pealt, jõudis maikuus 18,5% peale. jaanuari 4,1% pealt 7,1% peale. Euroliidu keskmine oli 8,1%. Nii et tegelikult inflatsioon eurotsoonis ületab esimest korda pärast ühisraha loomist 8%. Ja kui nüüd vaadata, mis siin on toimunud. Paul Krugman, keda ma natuke tsiteerisin, pealkirjastas oma artikli, [mis ilmus] mõni päev tagasi, eestikeelne tõlge on "Perversne inflatsioonipoliitika". Ja seal oli juttu nendest asjadest, mismoodi siis Eesti Euroopa Liidus välja näeb. Loomulikult, et kolm Balti riiki juhivad, Eesti kõigepealt

gaasil tõus üle 200%, elektril ligi 150%, kütusel üle 60%, kartulil 100% ja nii edasi. Ja oluline on see, et me elame Eestis, meil on raudne leedi, juhib meie riiki edukalt ja on viinud elukalliduse elukalliduse ja hinnakasvu Euroopa kõige suuremaks. Huvitav on targemate inimeste juttu kuulata. Ma loen teile ette mõned mõtted Paul Krugmani artiklist eelmise aasta detsembris, 20. detsembril. Pealkiri oli "Kurikuulsa inflatsiooni aasta". Ta räägib, et 1973. aastal, kui ta käis ülikoolis, jagas ta tuba ja neil ei olnud palju raha ja elukallidus tõusis taevasse.

Krugman ütleb nii, see oli eelmise aasta detsembris: nüüd oleme jõudnud samasse seisu, meil on viimase 40 aasta kõrgeim inflatsioon. Ma ei hakka siin täpsemalt kõike rääkima. Aga ta ütleb veel niimoodi, et praegune inflatsioonihoog tuli ootamatult. Selle aasta alguses oli inflatsioon endiselt madal. Märtsis eeldasid rahapoliitikat määrava Föderaalreservi komitee liikmed, et tõuseb vaid 2,4%, aga nad panid täiega puusse, ütleb Nobeli laureaat. Ja ta tunnistab, et ka tema arvas siis, et tõus on tõenäoliselt mööduv. Ja ta ütleb, et ta eksis. "See asi ei ole üldse mitte mööduv ja kestab kauem, kui enamik meist eeldas." Ta rääkis oma kolleegidest. "Inflatsioon on emotsionaalne teema. Ükski teine teema, millest ma kirjutan, ei tekita nii palju vihaseid reaktsioone," tunnistab Krugman.

siis oli ka 20%. Ma tuletan meelde, et raudse leedi juhtimisel me oleme jõudnud 1946. ja 1948. aastasse Ameerika Ühendriikides.

Ja oluline on see, et ta ütleb veel, mis juhtus 2021. aastal. Miks inflatsioon sel aastal hüppeliselt tõusis ja kõrgeks jäi? Peavoolu majandusteadlased jagunevad kahte seltskonda. Ajutine meeskond, kuhu ta ise kuulub, väidab, et me seisame silmitsi ajutise auguga, kuid see on kestvam, kui esialgu arvati, tõdeb Krugman. Teised hoiatavad, et meid võib oodata 1970-ndate stagflatsiooniga võrreldav [olukord]. Ja olgem ausad, siiani on hoiatused inflatsiooni kohta olnud kindlad, samas kui üleminekumeeskonna ennustused, et inflatsioon kaob kiiresti, on olnud valed. Nii et tegelikult me seisame silmitsi väga karmi tulevikuga ja selles olukorras, selles perversses olukorras, kuhu raudse leedi juhtimisel on Eesti jõudnud, öelda inimestele, et midagi teha ei saa, on süüdimatu.

Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Aivar Sõerdi. Soovite ka lisaaega? Palun, kolm minutit! Head kolleegid! Inflatsioon on tõepoolest Eesti majanduse suurim probleem me teame ka seda, et suurem osa hinnatõusust on põhjustatud energia ja toiduainete hindadest. Pool hinnatõusust tuleneb energiakandjatest ja nende hinna suures osas määrab maailmaturg. Poliitikutel on muidugi lihtsad lahendused, et inflatsiooni ohjeldada: langetada maksusid, teha maksuerandeid, maksta toetusi. maailmas ei ole asjad nii lihtsad. Ka eksperdid räägivad meile, et ei ole lihtsaid lahendusi keerulistele probleemidele.Mulle jäi silma Soome YLE uudistes,

kus turg määrab hinna, ja nendesse hindadesse sekkumine on kallis ja ebaefektiivne. Soome ekspertidega tuleb nõustuda. Ka Eesti Panga president rääkis, et maksulangetusi võib kaaluda siis, kui kõrged hinnad on ajutised, aga praegu see nii ei ole.

Kui langetada maksusid ja suurendada toetusi, siis see tähendab seda, et eelarvemiinusele tuleb veel lisa juurde. Ja nii nagu siin keegi enne ütles, et kui meil tuleb see miinus katta laenurahaga, siis võtta laenu tarbimise katteks on põrgutee. Keskpanga peamine tööriist inflatsiooni ohjeldamisel on rahapoliitika. Riikidel tõepoolest ongi eelarvepoliitika ja

raha kokku vähem, kui omapoolse nõudluse ja omapoolse raha pakkumisega vastu paneb. Seega defitsiidis eelarve

toetada. Inflatsioon tabab, kahjustab kõige rohkem just vähekindlustatud inimesi, kelle tarbijakorvis on energiakulud ja toidukulud kõige suuremad.

Aga nüüd uuemal ajal on ära unustatud põhimõte, et headel aegadel on vaja koguda eelarve reserve

ja ei tehtud mingit probleemi sellest, et eelarve oli miinuses. Aga nüüd me oleme olukorras, kus laenukoormuse kasv

riigid ja ka Eesti on saanud laenata väga soodsalt. See aeg on läbi. Euroopa Keskpanga rahapoliitika muutus, mis on juba tekitab ka riigi võlakirjade intresside tõusu ja intressikulu kujuneb riigieelarves ka meie

palju püsivam ja ka riigile jõukohasem lahendus, sest riik ei jõua igal aastal maksta toetusi energiakulude leevendamiseks. Palju püsivam lahendus on ju energiainvesteeringud, investeeringud taastuvenergiaprojektidesse. Palju agressiivsemad võiksid olla investeeringud korterelamute soojustamisse. Need on püsivad lahendused. Tegelikult oleks tahtnud kuulda riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehelt ikkagi ka neid hoiatusi, mis siis juhtub, kui riik läheb seda teed, et hakkab inflatsiooni kinni maksma. Inflatsiooni ei saa kinni maksta. Inflatsiooni kinnimaksmine toob kaasa veel suurema inflatsiooni. Ja eelarvedefitsiidi tingimustes

Palun, kaheksa minutit! Aitäh! Austatud rahvaesindus! Kõigepealt ma tänan kõiki saadikurühmi seisukohtade väljendamise eest, austatud eksperti Raivo Varet ja Eesti Panga presidenti nende käsitluse eest praeguses olukorras. Kordame üle need lähtekohad. Esiteks inflatsiooni naasmist selle hüppe eelsesse olukorda ei ole oodata Eestis. Inflatsioon, vastupidi, vähemasti lähemas perspektiivis kiireneb seoses sellega, et kallinevad toorme hinnad, toiduainete hinnad. Tegelikult see kriis on vältav, eskaleeruv ja osasse lõpptoodetesse see hindade struktuur ei ole veel jõudnudki. Teiseks, kaugkütteperioodil, mis ees seisab, tuleb hullem katastroof, kui oli eelmisel kaugkütteperioodil. Kolmandaks, küsimus ei ole meie alusinflatsioonis. Küsimus on praegu selles, et erakorralises keskkonnas [regulatsioonid], sealhulgas ka sanktsioonid, mis on väga tarvilikud Ukraina sõjas agressorriigi Venemaa heidutamiseks, ja maailma toormedefitsiit on põhjustanud erakorralise ülemaailmse inflatsioonisurve, mis teatud põhjustel on meie piirkonnas võimendunud. Seetõttu see akadeemiline mõttekäik, mis siin kõlab välja õpetuslikult, mida universaalloogika järgi inflatsiooniga tuleb teha – tuleb kulusid kokku hoida, ei tohi raha pakkumist suurendada

sellest elevandiluutornist [antud] õpetusest, et meie riigieelarves on 50 miljonit või 100 miljonit eurot summad suuremad või väiksemad,

Loomulikult riik peab andma signaali, mis on mõeldud kogu ühiskonnale – tarbijatele, ettevõtetele –, et valitsemiskulusid tuleb kokku tõmmata. Selles ei ole mingisugust kahtlust, see on ennekõike lisaks selle sisulisele tähtsusele riigi pedagoogiline sõnum, mis on tarvilik. Nüüd, küsimus sellest, mida me peame aru saama, et meil normaalturg ei tööta praeguses olukorras, kui käimas on sõda. Ja see tähendab seda,

Meile öeldakse lohutuseks, et tegelikult kogu ühiskonna probleem see inflatsioon ei ole, see on väiksema sissetulekuga inimeste probleem, mis osakaalult muredega hakkamasaamisel on õige, kuid see ei [õigusta] passiivsust. Seda kasutatakse ettekäändena, et mitte kehtestada universaalseid reegleid, olgu nad maksupoliitilised või regulatiivsed – siis võidaks kogu ühiskond. Andke andeks, ma niisuguse marksistliku käsitlusega ei ole ka nõus, et inflatsioon on otsekui vajaduspõhine, et vaestel ja rikastel on erinev inflatsioon. on selle ära teeninud, Eesti keskklass, jõukamad inimesed, võtke see inflatsioon, olete viiendiku võrra vaesemad, vaat kui tore asi! Ja siis me toetustega, riik majesteetlikust kõrgusest siis väiksema sissetulekuga inimestele jagab toetusi. See on haiglane mõttekäik, see on neokommunistlik mõttekäik ja ma selle lükkan kategooriliselt tagasi. See, et riik peab monopole märksa jõulisemalt ohjeldama, on väga oluline sõnum, mis siin täna kõlas. Raivo Vare üleskutse tegeleda nii-öelda efektiivse peidetud kütuse kartelliga, see küsimus, millele Konkurentsiamet juhtis tähelepanu puutuvalt

või nendel turgudel, mis peavad vabaturuna toimima. Sellises inflatsioonikaoses on need peidetud kartellid laiemalt kõige ohtlikumad inflatsiooni võimestajad. Ma tahan öelda seda, et põhiprobleem on selles, et me elasime eelmisel talvel, või mis me elasime, valitsuse käsitlus oli, et see on lühiajaline probleem, millega ei pea tegelema. Ja meil ei ole viimase kuue kuu jooksul

Küll on parlamendis algatatud erinevaid eelnõusid, aga need on põrkunud valitsuse vastuseisule või koalitsiooni vastuseisule. Ja see on väga tõsine strateegiline probleem, et meil on niisugune minnalaskmismeeleolu, et piltlikult öeldes elame üle. üle. Riiki ei saa juhtida, eriti kriisisituatsioonis "Elame üle!" filosoofia valguses. See põhimõte vajab kindlasti nii-öelda mõttelist korrektsiooni. Me vajame esiteks inflatsiooni

Sellepärast ma oma eelnevas ettekandes tõin välja selle Bruegeli mõttekoja kataloogi kõigi Euroopa riikide kohta, võrdlusmomendi, mida on väga mitmekesiselt rakendatud. Eks päeva lõpuks taanduvad kõik üksikmeetmed ka mingitpidi poliitiliselt arbitraarse

sellele kõige tõsisemale majanduse toimetuleku probleemile ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime probleemile lihtsalt käega ja lohutame ennast sellega, et "minevikus oli meie raha hind suurem". Aga vaadake, näete, tsaariajal ei toodetudki värviteleviisoreid, eks ole. Minevikuga lohutada – me ei ela minevikus, me tegeleme tulevikuga. Ja Eesti Pangalt eeldaks – loomulikult Eesti Pank on kaasvastutaja nendes triljonilistes võlaostuprogrammides. Ma tuletan meelde, et kõrge inflatsiooni numbrid olid juba eelmise aasta lõpus laual.

meie elu puudutavatest probleemidest number üks. Selles pole mingit kahtlust. Ma keskenduksin võib-olla selles küllaltki mitmekihilises küsimuses energia valdkonnale. Head ettekande tegijad Raivo Vare ja ka Eesti Panga president just rõhutasid energia osakaalu inflatsiooni kujunemises ja võib-olla sellepärast olekski põhjust ekstra sellele rohkem tähelepanu pöörata.Ja teine moment, mida ma oma sõnavõtus ka kasutan, on Mihhail Lotmani toodud võrdlus: inflatsioon on kui palavik, mis mõnes mõttes annab märku, et midagi on viltu. Palavik iseenesest ei ole normaalne seisund, see on päris selge. Isegi püsiv, pidev palavik ei ole normaalne seisund. Samas, kui me räägime inflatsioonist, siis tõesti selline paariprotsendiline inflatsioon näitab seda, et majandus tuksub heas rütmis, ja ega me päris ei saaks eeldada, et inflatsioon võiks olla See ei ole kohane võrdlus. Aga täna me oleme Eestis jõudnud situatsiooni, kui [inimese tervisega] võrrelda, kus palavik stabiilselt püsib üle 40 kraadi.

Ja ma jätkan samas vaates. Tõepoolest, meil on sümptomaatiline ravi. Kui palavikuga võrrelda, siis on kõige tuntumad palavikualandajad, mida põletike puhul antakse, ja on olemas ka

Kui on kopsupõletik, siis tihti võetakse alla nii palavikku kui ka kraabitakse kopsupõletikku põhjustavat bakterit ennast ka, hävitatakse haigustekitajad. Ja siis on veel olemas tegelikult profülaktika,

Peab ütlema, et möödunud kütteperioodil rakendatud toetusmeede oli küll sihitud, aga ühiskonna jaoks väga suure halduskoormusega. Me peame selliste toetusmeetmete puhul kindlasti halduskoormust ka arvestama, sest kui me teeme suure halduskoormusega toetusmeetme, siis seesama halduskoormus suurendab veelgi inflatsiooni. Tuleb ka sellest aru saada. Ja teine [abinõu] on maksulangetused. Tõepoolest, midagi ei ole teha,

on oma maksualandusi teinud. Need on hädavajalikud, et seal ei ole midagi teha. Arutelu koht on minu meelest siin see, milline on selle perioodi pikkus, kuidas me hindame, millal me saame palaviku alla surutud.

Paljud riigid on võtnud laene ja võib-olla kohati kasutanud seda rumalalt. Ma ei julge kinnitada, et kõik on läinud päris sinna, kuhu on pidanud minema. Aga meie ei ole olulisel võtnud ja paraku, kui ei ole võtnud, siis ei ole ka olnud võimalik mõistlikke asju investeerida. See on fakt.

raha on nii palju odavamaks läinud. Ja mulle tundub, et me täna tegelikult ei ole sellest väga palju õppinud. Me arvame, et Eesti on mingi iseseisev üksus, mis ei sõltu maailma ja Euroopa majandusest. See ei ole nii.

siis me ei ole teinud mingisuguseid majanduslikke üleskutseid ei investeeringute osas ega ka energia kättesaadavuse parandamise osas. Siin on tegelikult see põld ikka üsna-üsna harimata. Aitäh! Aitäh!

Tere päevast, head kolleegid, kes te veel siia kuulama olete jäänud! Kuulates neid jutte inflatsioonist kui palavikust, ma ikkagi tundsin tundsin soovi inflatsiooni kui sellist veel kord defineerida, sest see võrdlus ei ole lihtsalt üldse sobiv ega kohane. Raha stabiilsus või meie tänases kontekstis hinnataseme stabiilsus on tasakaal. On nagu tasakaaluvõrrand, mida õpetatakse kuuendas klassis, ja seitsmenda klassi keemiast tuleb keemilise võrrandi tasakaalustamine ja nii mitmeski distsipliinis õpetatakse seda ikka ja jälle. Kui raha hulk ei ole tasakaalus turul saada olevate kaupade või teenuste hulgaga ja hinnad ei ole stabiilsed, siis tekib kas inflatsioon, kui raha on rohkem kui kaupu, või deflatsioon, kui raha on vähem kui kaupu. Selles mõttes on inflatsioon iseliikumine tasakaalu poole ehk kohanemine. Inflatsioon ongi turu kohanemine, kaupade ja raha koguse kohanemine kohanemine uues kohas. Selles mõttes ei ole võimalik isegi matemaatiliselt seda toetustega kinni maksta. Kui me selle tasakaalus valemi raha poolele lisame raha ehk toetusi, milleks me võtame laenu, siis see inflatsioon kestab ja otsib tasakaalupunkti kõrgemate hindade juures. Seda ei ole võimalik kinni maksta toetustega – lihtsalt ei ole võimalik! See on matemaatiliselt nonsenss. Mida siis saab teha? Kuna inflatsioon on kohanemine, siis riik saab aidata kohaneda. Keskeas Keskeas inimesed, nagu enamik Riigikogu liikmeid on, kes käivad iga päev tööl, peavad oma sissetulekud ja käitumisharjumused kohandama uue hinnatasemega. Keda me peame aitama ja keda inflatsioon kõige rohkem lööb, on siiski pensionärid, just need pensionärid, kes on teinud keskmise või madalama palgaga tööd. Umbes mediaani pealt jookseb see piir. Neid me peame aitama, et nad saaksid hakkama selle elustandardiga, mida me peame inimväärseks meie kultuurilises kontekstis. Samuti me peame aitama neid leibkondi, kus on üks rahateenija, kus on näiteks ema, isa ja kuus last või ema kahe alaealise lapsega või üksikvanem. Neid on vaja aidata, selleks et nende elutingimused oleksid inimväärsed meie kultuurilises kontekstis. Ja kui me räägime riigi inflatsioonist, siis me peame selle raha, millega me tahame aidata nõrgemaid, ükskõik kas noorusest nõrgukesi või vanadusest väeteid, ise koguma oma keskklassi käest. Keskklassi aitamine või inflatsiooni kinnimaksmine matemaatiliselt lihtsalt ei ole võimalik. Kui me seda teeme, siis me ju pikendame agooniat. Turg otsib tasakaalupunkti. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Olen väga tänulik tänase diskussiooni algatajale,

komisjoni sekretariaadile ja kõikidele Riigikogu liikmetele, kes tänases debatis osalesid. Nii nagu ikka olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul, me arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta. Sellega on tänase esimese